narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Na osnovu prijavljenih po listi reč ima narodni poslanik Zvonimir Stević. Izvolite. **Zvonimir Stević** Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, uvaženi ministre, sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, dragi građani Srbije,

EU.Tu opredeljenost Srbije da se, osim sopstvenom razvoju, posveti i regionalnoj saradnji potvrđuje upravo Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na zapadnom Balkanu koji je danas na dnevnom redu parlamenta. Ovaj sporazum je deo inicijative „Otvoreni Balkan“ koja je pokrenuta na predlog našeg predsednika Republike Aleksandra Vučića, a koja se najpre zvala „Mali Šengen“.

a zajednički cilj treba da bude ukupno poboljšanje pozicije zapadnog Balkana na evropskoj mapi.Ponuda za učešće u ovoj inicijativi bila je upućena i Crnoj Gori i Federaciji BiH, kao i privremenim institucijama Prištine, ali se oni nisu odazvali do sada. Njihov otpor prema inicijativi da naš region zajedno nastupa prema evropskom tržištu i da se brže ekonomski razvija nije racionalan, ali njihovo je pravo da ne učestvuju u zajedničkom pokušaju da se svi brže ekonomski razvijamo.Ono što je danas notorna činjenica jeste da sada Evropa na ceo naš region gleda kao na najzaostaliji deo Evrope, a tako ne bi smelo da bude. Region zapadnog Balkana ima resurse, ali i geostratešku poziciju koja treba da nas učini ravnopravnim sagovornikom sa ostatkom Evrope. Međutim, da podsetim da nam je geostrateški položaj, nažalost, kroz istoriju često bio smetnja za napredak zato što smo večita meta različitih interesa koji se ovde prelamaju. Tako je kroz istoriju bilo, a nažalost tako je i danas.Srbija danas.Srbija najbolje zna cenu koju plaća upravo zbog političkih aspiracija različitih centara moći kojima je u interesu da Srbija, a time i Balkan ostanu trajno bure baruta, koji će oni po potrebi paliti ili gasiti. To smo u 20. veku osetili uz ogromne žrtve, a naša još uvek sveža rana je 1999. godina kada nas je NATO bombardovao bez saglasnosti Saveta bezbednosti, misleći da će na taj način pomoći albanskim separatistima da nam otmu Kosovo i Metohiju. Tada je umesto svetske pravde ovim prostorom zavladala sila.Zato sila.Zato što smo sve kao srpski narod preživeli, pogotovo na Kosovu i Metohiji, samo zato što nismo dali da nas rasparčaju i unište, sve što je naše danas zna ceo svet, pa i oni koji su bacali bombe na nas znaju da su to učinili protiv svakog zakona na ovom svetu.Kosmetski Albanci i njihovi lideri koji novcem kupuju naklonost i savete nekih svetskih političara, ne bi li isposlovali priznanje svoje samoproglašene nezavisnosti, računaju na silu, jer znaju da prava nemaju.

jer u oslepljenoj borbi za vlast i nepostojeću državu svi oni su zaboravili da na Kosmetu teško živi i albanski običan narod, potpuno zaboravljen.Osmanijeva i Kurti uz pomoć svojih zapadnih sponzora svakodnevno, različitim sredstvima, prete Srbiji, usuđuju se da postavljaju ultimatume, ne poštuju međunarodna dokumenta, pre svega Rezoluciju 1244, ali ni Briselski, ni Vašingtonski sporazum, a stalno očekuju da Vašington i Brisel stanu na njihovu stranu. To bi bilo pogubno za svetsku politiku i međunarodno pravo, a posebno po UN i njihovu mirovnu misiju na Kosovu i Metohiji, a to je KFOR.U

Ostaje nam da verujemo da oni predstavnici država, članica UN koje i dalje podržavaju otvoreno ili tajno terorističko i separatističko delovanje Albanaca na Kosovu i Metohiji i daju legalitet ovakvim pokušajima secesije imaju u vidu i znaju da to nije pravo ni pravda. To je sila, to je presedan.Kada je Srbija u pitanju, za svetske moćnike ne postoji zakon. U našem slučaju, u slučaju Kosova i Metohije, za njih ne postoji Rezolucija UN 1244. Zaboravili su je međunarodni čuvari mira na Kosova i Metohiji da su oni tu upravo došli na osnovu te Rezolucije, čijem kršenju svakodnevno svedočimo od prvog dana, a oni koji je krše nikada nisu kažnjeni za to. Naprotiv, toleriše se sve što Priština radi, a to je da se Srbiji preti i Srbija ucenjuje da prizna samoproglašenu tzv. državu Kosovo. Danas kada nam tuđi interesi ne daju mira, ne daju nam da budemo svoj na svome, pokušavaju da nam otmu naše, da umesto sebe nas proglašavaju zločincima, da nas nateraju da zaboravimo i „žutu kuću“ i prognane, ubijene, spaljene domove i crkve, oni očekuju da mi pokleknemo, ali nije danas Srbija moneta za potkusurivanje.Na sreću, poslednjih 10-ak godina, spoljnopolitička pozicija Srbije se promenila. Srbija postaje ekonomski i politički snažnija, poštovanija u velikom delu svetu. Tako dobijamo priliku da govorimo o ataku na našu državu, o žrtvama i posledicama govorili smo u parlamentu

zadnja pobeda na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, a gde je Srpska lista odnela ubedljivu pobedu i ja ovom prilikom čestitam srpskom narodu koji je na jedinstven način dao apsolutnu podršku Srpskoj listi i državnom rukovodstvu na čelu sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem. Tu odlučnost predsednika Republike videli smo i prilikom gnusnog napada jedinica ROSU na severu Kosova i Metohije, što za nas Srbe predstavlja vetar u leđa i ohrabrenje za naš opstanak na Kosovu i Metohiji.Naše

Takva politika i rezultati nam upravo omogućavaju da kao ekonomski uspešna i politički stabilna država širimo regionalne inicijative i zalažemo se i za bolji život ljudi u celom regionu. Srbija prepoznaje potrebu da svi u regionu budu upućeni jedni na druge i da kroz regionalnu saradnju prevazilazimo različitosti, da uz poštovanje državnog suvereniteta svake od država regiona unapredimo regionalnu saradnju, udružujući sve potencijale i koristeći komparativne prednosti naših država.Srbija je uverena da kao region možemo više da postignemo na međunarodnom planu i dokažemo svetu da nismo tamo neki Balkan za koga nema mesta u modernoj Evropi sveta.Naravno da nije tako, a to pokazuje spremnost Srbije, Severne Makedonije i Albanije da pokažemo Evropi da smo posvećeni miru, regionalnoj saradnji i razvoju u svim oblastima koje su važne za građane naše države.Ovaj sporazum je u tom smislu izuzetno značajan jer se odnosi na jednu ozbiljnu i važnu oblast, to je saradnja u sprečavanju katastrofa i otklanjanju posledica katastrofa. Zemljotresi i poplave, požari, ekološki, hemijski ekscesi često nemaju granice, ali kada zadese jednu državu, jedno područje, ništa nije važnije od pravovremenog spasavanja života i materijalnih dobara.Srbija u tome ima veliko iskustvo i znanje, a tome su nas naučile nedaće koje su nas snalazile u prethodnom periodu, naročito poplave, klizišta i zemljotresi. Zato je važno da mi susedi sarađujemo u takvim nemilim situacijama koje, nažalost, mogu biti sve češće, a na to nas upozoravaju i klimatske promene koje su sve drastičnije i sa sve ozbiljnijim posledicama po čitavu planetu, a mi smo njen deo.Poslanička grupa SPS podržava ovaj sporazum, jer čvrsto verujemo da će doprineti boljoj pripremljenosti Zapadnog Balkana da se organizovano suočava i bori sa prirodnim i drugim katastrofama. Zahvaljujem.

jako mi je drago što je ministar Vulin opet u parlamentu i poznat je kao neko ko voli da dolazi ovde i da predano radi na zakonskoj regulativi koja će da, prvenstveno, dovede do bolje bezbednosti naše države i građana naše države.Još jednom koristim priliku da mu čestitam na svemu onome što je uradio u dosadašnjih, evo godinu dana je prošlo pre neki dan, na bespoštednoj i beskompromisnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije koji jesu bili do juče samo jedan od ključnih problema naše države.Dakle, uspeli smo da rešimo ekonomiju, uspeli smo da poboljšamo našu geopolitičku poziciju, mnoge stvari da poboljšamo, da postanemo pobednička nacija u mnogim poljima i oblastima, ali na ovom polju smo pokazali u prethodnom periodu slabije rezultate, ali zahvaljujući ministru Vulinu i njegovom timu sada se taj problem rešava, popravlja i nadam se da nikada nećemo imati takvu vrstu problema sa kojima smo se suočavali početkom ove godine, jer nama kao državi treba stabilnost, nama kao jednoj ozbiljnoj državi je potrebno prvenstveno da lider naše države, predsednik Aleksandar Vučić, bude bezbedan, da svi građani Srbije budu bezbedni kako bi mogli sve svoje planove i agendu da implementiramo u narednom periodu, imajući u vidu najveći mogući interes građana Republike Srbije.Ja moram da pomenem i onu debatu koja se vodila na samom početku sednice Narodne skupštine Republike Srbije i da jednostavno oštro reagujem na reči i na tvrdnje narodnog poslanika koji pripada Stranci demokratske akcije, koji je na jedan sraman način nazvao našu zemlju maltene fašističkom zemljom i da sve ono što mi radimo u našoj zemlji da ima elemente fašizma, što prvenstveno apsolutno i materijalno nije tačno, a i moram da iznesem to i da upoznam i da podsetim građane Republike Srbije na to da je to ista stranka, isti ljudi koji su pre samo godinu, godinu i po dana, odlazili i posećivali i odavali poštu veteranima tzv. „oslobodilačke vojske Kosova“.Vrlo rado su se susretali sa čelnicima bivše „oslobodilačke vojske Kosova“ ili privremenih institucija na Kosovu i Metohiji, a izgleda da im je bilo najdraže da se suočavaju sa onima koji su prema srpskom narodu bili najbrutalniji, najgori, koji su dokazano počinili teške ratne zločine nad našim narodom, nad civilima, srpskim narodom i drugim narodima, nealbanskim narodima na teritoriji KiM.Dakle, sa svima su stigli da se vide, sa Tačijem i sa Haradinajem i sa Grabovcijem i sa mnogim drugim ljudima koji su tokom 90-ih godina učestvovali u pobuni, koji su bili deo terorističke grupe, koja je veliku štetu nanela srpskoj državi i srpskom narodu.Onda mi dočekamo danas da u 2021. godini, u zemlji koja, kako oni kažu i tvrde i u podržavanim njihovim tzv. „nezavisnim“ tajkunskim medijima, nedemokratskoj državi, gde nema vladavine prava, gde nema slobode medija, gde nema slobode govora, u sred parlamenta Republike Srbije se na jedan najgori mogući način izražavaju o o sopstvenoj zemlji, zemlji koja ima toliko dugu tradiciju anti-fašizma i koja je, naravno, prepoznata na globalnom nivou u celom svetu.Mi se time ponosimo kao zemlja koja baštini anti-fašističku, ali ono što je isto bitno, tradiciju borbe protiv anti-semitizma, što je jako važno i što jeste imanentno. Verovatno, Srbija je jedna od retkih država i srpski narod je jedan od retkih naroda koji je od samog početka i kroz svoju istoriju delio sudbinu sa jevrejskim narodom i koji je uvek imao dobre odnose i kada god je to mogao štitio jevrejski narod, za razliku od mnogih drugih, za razliku od tih koji to nama danas spočitavaju, koji su činili sve da srpskog naroda, da Jevreja, da Roma nestane.Mi danas, eto, u ovoj ne slobodnoj državi, u ovoj nedemokratiji slušamo njihove pridike. Ja prosto ne mogu da verujem i mogu da shvatim i politički interes, mogu da shvatim borbu za neki glas više u Raškoj oblasti ili na teritoriji Sandžaka, kako god želeli da kažete, ali e mogu da shvatim da nekoga nije sramota da na takav način izražava nepoštovanje prema sopstvenoj zemlji i prema srpskom narodu.Naravno da želim da pomenem i to da današnja tema ovog našeg zasedanja jeste Sporazum koji je deo inicijative „Otvoreni Balkan“, je inicijative koja može da donese mnogo rezultata, može da donese mnogo benefita za Srbiju. Ono što jako ohrabruje po pitanju ove inicijative, koja jeste u stvari izvorno Vučićeva inicijativa, imajući u vidu tu činjenicu da je Vučić, predsednik Vučić, 2016. godine još predlagao carinsku uniju za zemlje Zapadnog Balkana i isto tako je ta ideja kod nekih tzv. „lidera“ u regionu, oni su imali velike rezerve prema tome, nisu to hteli da prihvate.Nisu to hteli da prihvate ne zato što je to bila loša ideja, nego zato što je potekla od Srbije, zato što je potekla od Aleksandra Vučića, pa se i neki od „Otvorenog Balkana“ danas brane time da je to ostvarivanje, kako bi to ministar Vulin rekao, a ja ga u tome podržavam, srpskog sveta, srpske hegemonije, što naravno materijalno nije tačno. Da, Srbija je zainteresovana za mir, Srbija je zainteresovana da brani srpski svet. Srbija je zainteresovana za odbranu srpskih vitalnih, nacionalnih interesa i srpskog naroda, gde god on živeo u regionu i svetu. Naravno, njima i Vučić i Vulin smetaju zbog toga što to javno kažu i što se ne stide da kažu da volimo Republiku Srpsku, da poštujemo BiH, da poštujemo Dejtonski sporazum i sve sporazume koje smo do sada kao država potpisali potpisali ili garantovali za njih, kao što je to Dejtonski sporazum i kao nešto što predstavlja temelj dogovora naroda u BiH, koju čine dva entiteta i tri konstitutivna naroda.Sigurno naroda.Sigurno je da je najveći rezultat svega ovoga što otvoreni Balkan očigledno neće da ostane mrtvo slovo na papiru je pre nekoliko dana održana jedna velika konferencija u Beogradu, koji je bio domaćin predsednik Aleksandar Vučić, da su bili prisutni premijeri Albanije i Severne Makedonije, a pre samo nekoliko dana, sad za vikend, održana je konferencija na ministarskom i operativnom nivou gde su resorni ministri finansija, poljoprivrede, trgovine, turizma i mnogih drugih resora, rada, zapošljavanja i socijalne politike, predstavnici državnih institucija, agencija imali priliku da sa svojim kolegama iz Severne Makedonije i Albanije dogovore operativne stvari koje se tiču ostvarivanja ključnog cilja inicijative „Otvoreni Balkan“, a to je slobodan protok roba, ljudi i kapitala.To je nešto o čemu Vučić govori već, evo šest, sedam godina kao cilj kojim treba da streme svi narodi koji žive na teritoriji Zapadnog Balkana, ali cilj ne sam po sebi, nego cilj koji će upravo kroz relaksiranje ekonomskih odnosa, kroz jačanje ekonomskim odnosa, trgovinskih odnosa između naših zemalja dovesti do toga da naša politička saradnja, saradnja na planu nauke, novih tehnologija, prosvete, bezbednosti, zajedničkog delovanja na polju bezbednosti i odbrane od terorizma i mnogih drugih pošasti koje su naravno deo funkcionisanja današnjeg globalnog sveta i deo tih velikih pretnji svakom narodu i svakoj državi pojedinačno govori o tome da je ovde namera ozbiljna i zahvaljujući prvenstveno Aleksandru Vučiću namera koja će da se implementira na terenu i koja će dati svoje prve rezultate već za za nekoliko meseci.Glavni rezultat koji mi priželjkujemo ovde u Beogradu kao parlamentarna većina, kao SNS, kao Vlada Republike Srbije je to da naše kompanije, naša preduzeća mogu lakše da funkcionišu, mogu lakše da rade, mogu lakše i više da izvoze, da imamo mnogo veće tržište, da imamo mnogo veći potencijal.Ono što je isto tako jako važno kada je u pitanju privlačenje stranog kapitala i stranih direktnih investicija je da ti veliki svetski igrači mnogo drugačije gledaju kada jedno tržište ima 20, 20 i nešto miliona stanovnika ili je to tržište recimo Severne Makedonije koja ima 1,5 miliona stanovnika, Albanije u kojoj živi negde oko 2,5 miliona stanovnika, koje nominalno ima 3,2 miliona, pa čak i naše srpsko tržište ovde od sedam miliona je za neke velike igrače, velike kompanije malo i sve to na kraju će imati jedan jako veliki benefit i korist koju će imati naši građani i građani celog regiona.Da ne govorim o tome, i to će se tek videti za nekoliko dana, koliko će biti koristi na tom političkom planu, koliko će ova ekonomska saradnja i stvaranje jednog međusobnog poverenja kada budemo uznapredovali, kada budemo osnažili trgovinsku saradnju, kada budemo razvili turizam međusobno, međusobno, kada naši studenti mogu da imaju priliku da idu na univerzitete i fakultete u druge države na Zapadnom Balkanu bez ikakvih prepreka, kada njihovi ljudi mogu da dođu ovde da se zaposle gde žele ili obratno, kada te radne dozvole budu važile u svim državama i kada budu unificirane za sve to će biti, ja sam siguran, početak jednog ozbiljnog i kvantnog razvoja celokupnog ovog regiona i doprineće da Srbija dobije još veći ekonomski zamah i da uvećava i osnažuje privredni rast koji će kada pogledamo to kumulativno za 2020. i 2021. godinu da bude prvi u Evropi.To je nešto što, mogu da kažem, predstavlja personifikaciju onoga što radi Aleksandar Vučić od početka njegovog mandata kao premijera 2014. godine. Vrlo jednostavno, vrlo jasno vodi računa o srpskim interesima, vodi računa o interesima građana Republike Srbije. Posvećen je dijalogu znajući da ekonomski rast, ekonomski razvoj, vojno osnaživanje, ali i regionalna saradnja čine dobro prvenstveno našem narodu i našim građanima i da nam je to jednostavno potrebno kako bi mogli da jedan pravi, ali i pravedan način da rešavamo političke probleme koji u ovom regionu postoje.Naravno moram da na pomenem i to da Srbija nije samo inicijator i ne učestvuje samo u implementaciji, odnosno realizaciji inicijative „Otvoreni Balkan“, da smo mi u jako dobrim odnosima sa Višegradskom grupom. Stalno ovde u parlamentu govorim o tome da Srbija zaslužuje i da bi trebala u nekom narednom periodu da bude deo Višegradske grupe s obzirom na našu sjajnu saradnju, na istorijskom nivou saradnju i sa Mađarskom i sa Slovačkom i sa Češkom i sa Poljskom i da sa njima imamo puno, puno političkog i ekonomskog interesa i ono što je najbitnije u svemu tome da nemamo nikakvih otvorenih pitanja sa tim zemljama i da nam je vrlo lako da tu saradnju unapređujemo i osnažujemo.Naravno, moram da napomenem i inicijativu u kojoj naša zemlja učestvuje, a vezana je za Pravoslavnu kvadriteralu, Grčka, Bugarska, Rumunija i Srbija, što pokazuje jednu veliku otvorenost naše zemlje da sarađuje sa drugima, otvorenost naše ekonomije, potpunu jednu liberalizaciju ekonomije i volju da naša ekonomija raste, jača i da ovde postoji dobrodošlica za sve one koji žele na pravi i ispravan način da investiraju svoj kapital s obzirom da smo mi uspeli da za samo nekoliko godina potpuno promenimo način i pristup ekonomskom razvoju koji se nažalost od 2000. do 2012. godine zasnivao na tome da imamo špekulante investitore, da imamo najveći svetski ološ i kriminalce koji su uspeli da privatizuju neka preduzeća preduzeća ovde u Republici Srbiji, naravno da ih unište, a zajedno sa njima unište i čitave industrijske i privredne grane.Mi smo to zahvaljujući Vučiću za samo nekoliko godina uspeli da povratimo, uspeli smo da podignemo naš turizam, uspeli smo da povratimo našu tekstilnu industriju, našu hemijsku industriju, uspeli smo da povratimo energetiku i da je stavimo na jedno od prvih mesta prioriteta kada je u pitanju razvoj naše zemlje i razvoj naše privrede.Želim da kažem koliko u stvari danas sa ove distance od recimo šest godina koliko je predsednik Vučić bio u pravu kada je i tada izložen pritiscima od stranih, od mnogih centara moći u celom svetu odbio i nije se povinovao tom pritisku da Srbija uvede sankcije Ruskoj Federaciji i postavljam pitanje – svi ti koji su ga kritikovali zbog toga, svi ti koji su govorili da Srbija mora da se okrene ka jednoj strani, da mora da izabere stranu, da mi to moramo već jednom da uradimo, šta bi danas bilo da smo se okrenuli ka samo toj jednoj strani 2015. godine, šta bi bilo i sa kim bi razgovarali i pregovarali o uvozu gasa, o ceni gasa i o uslovima koji su nama potrebni i koji će biti prilagođeni nama?Zato predsednik Aleksandar Vučić ide iduće nedelje, 25. novembra, koliko znam, danas je objavio, da će imati važan sastanak sa predsednikom Putinom, na kojem će se boriti ne za cenu gasa, ne za snabdevanje gasom, nego će se boriti za našu privredu i boriće se da nijedan građanin Republike Srbije nema problem i ove i narednih zima sa grejanjem i sa osnovnim stvarima koje predstavljaju civilizacijsku tekovinu 21. veka za razliku od mnogih onih koji su i razvijeniji od Srbije, a koji su u velikom problemu zbog toga što im je ogromna cena električne energije, ogromna cena uvoza gasa, što naravno ima veoma negativne implikacije na privredu, na privredni razvoj, na cene roba i usluga.Možemo da vidimo i svi smo svedoci sad te velike krize u lancu dobavljača i isporučivanja roba i usluga koliko ih nema, koliko nestašice vladaju i koliko je ta kriza u stvari izazvala pometnju na svetskom tržištu.Ali ono što je najbitnije i što jeste najveća sposobnost i osobina Vučića, to je da se to ovde u Srbiji ne oseća, to je da ovde nema gubljenja radnih mesta. To je situacija da mi ovde otvaramo fabriku gotovo svake nedelje i sa tim poslom ćemo nastaviti.Završiću naravno sa parekselans politički važnom temom za našu zemlju, to je Kosovo i Metohija. To je naša borba za vitalne nacionalne interese i odbranu naših legitimnih interesa na Kosovu i Metohiji. Veoma lepe vesti. Smatram da ceo naš narod i građani treba da budu ponosni na to što je Srpska lista osvojila na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji najviše opština.Srpska lista je prva, u deset opština će vladati Srpska lista, pa tek onda idu albanske partije DSK, LDK, Samoopredeljenje sa četiri opštine i neke druge stranke, a zamislite da su Srbi razjedinjeni na Kosovu i Metohiji, Albanci bi, siguran sam u to, ostvarili ono što jeste njihov cilj, ono što jeste cilj njihovih mentora iz inostranstva, ali nažalost cilj i te tzv. bojkotaške tajkunske opozicije ovde koja okrivljuje i koja u inostranstvu govori o tome da je srpski narod i da su pripadnici srpske liste na Kosovu i Metohiji kriminalci.Pa, nama, ljudi, ne trebaju neprijatelji. Šta će nama spoljašnji neprijatelj? Šta će nama ta vrsta neprijatelja pored Đilasa, pored Šolaka,

koji je gospođa Ksenija Vučić vodila sa predsednikom Vlade Albanije, pre nekoliko godina. Tada ga je pitala šta misli o opozicionom lideru, mislim da se stranka zove Demokratska stranka Ljuzima Baše, on je vrlo kratko odgovorio i rekao – ja o unutrašnjim političkim stvarima i pitanjima ne govorim pred ljudima koji dođu sa strane. I to je naravno pristojno, to je kulturno i moramo da priznamo, to je državnički.Zamislite taj presedan kada neko ko pledira, ko hoće da dođe na vlast ovde, ko kaže da je već dobio izbore u Beogradu su već dobili izbore, a na republici su, koliko možemo da vidimo klackalica je, samo im fali možda neki glas, valjda, Đorđe Vukadinović ili možda tako neki pokret Vlaha da pobede na tim izborima, odu mrtvi 'ladni ljudi u Vašington, odu u Brisel i pljuju po onom delu našeg naroda i onim građanima naše zemlje koji su svakodnevno ugroženi od ROSU, od albanskih separatista i od ljudi koji imaju samo jedan jedini cilj – da isprazne Kosovo i Metohiju od Srba, da Kosovo bude albanski, etnički čisto i da osvoje sever Kosova.Naravno da im Vučić tu smeta i ja nisam mogao čudu da se načudim i završavam tu, kad sam video pre neki dan i dobro je što imamo istraživačke novinare i ljude koji dobro analiziraju našu unutrašnju političku scenu, ove tzv. inspektore Poverenika za informacije, evo, ja sam ovde desetu godinu, mnoge izveštaje sam pročitao od strane tog Poverenika, mislim da znam, mi smo ih i birali ovde u parlamentu, vrlo dobro sam upoznat sa opisom posla i rada te institucije, institucije, odnosno tog državnog organa ali nisam nigde pročitao i čuo da oni bilo kakvu inspekciju i da na kraju se ispostavi da oni jure sina predsednika Aleksandra Vučića i ne znam šta proveravaju u prodavnici u kojoj on radi pre nekoliko godina, čovek, za platu.Možete zamisliti dokle ta bolest ide. Dokle to ide u u tom domenu da oni žele, rušeći ovu vlast, rušeći Vučića, rušeći sve pred sobom, kroz taj tzv. njihov ukrajinski scenario, da dođu do vlasti, da dođu do budžeta, da dođu opet u situaciju i priliku da pljačkaju ovu zemlju, da pljačkaju ovaj narod, ali naravno, ono što jeste činjenica na terenu, van svih njihovih istraživanja, van svih njihovih medija tzv. nezavisnih i zavisnih je da Aleksandar Vučić ima gotovo plebiscitarnu podršku građana Republike Srbije.Da završim sa ovim muralom. Sramna je to nametanje teme mural. Mogu sada sa govornice da kažem, što ne uhapse u Njujorku gradonačelnika onog Bilde Blazija? Tamo na svakom koraku imate neki mural nekog narko dilera. Jel on kao čovek kriv za to? I problem je neki mural, oni delegiraju temu, žele da pošalju lošu vest iz Srbije.

dnevnog lista „Danas“. Šest meseci se nalazi i niko iz tog tajkunskog lista nije ni pomenuo, niti je rekao reč o tome, nego se sada

žele da se pošalje loša slika iz Srbije, ali naravno građani Republike Srbije koji biraju ovde vlast, koji se opredeljuju ko će da vodi ovu državu, daju podršku onom koji jeste ovde najveći patriota i ko i ko 24 sata sedam dana u nedelji radi za ovu Srbiju, a to je Aleksandar Vučić.Mi ćemo gledati da tu njegovu politiku i dalje snažno podržavamo i nastavimo. Hvala.

ovaj sporazum o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa na zapadnom Balkanu, koji zaključuju predsednici država, odnosno Vlada naše zemlje, Republike Albanije i Republike Severne Makedonije ima daleko veći značaj u odnosu na onaj koji se na prvi pogled čini.Saradnja između zemalja zapadnog Balkana u periodu koji je tek pred nama predstavlja jedno ozbiljno sredstvo za ocenjivanje spremnosti svake od ovih zemalja, ali i njenog napretka na putu ka EU, ali i za ostvarivanje jedne ozbiljne regionalne saradnje između ovih susednih zemalja.Sve države zapadnog Balkana imaju jednu istu ambiciju, a to je pridruživanje EU i istovremeno izražavaju i spremnost, ali i želju da pospeše međusobnu saradnju kako bi taj put ka ka EU ubrzali i zapadni Balkan će u tom kontekstu morati da radi na više različitih frontova. Tu mislim na rešavanje nekih bilateralnih problema i pitanja, zatim, poboljšanje međusobnih odnosa i to je u suštini jedan od glavnih preduslova za napredak u jednoj ovakvoj regionalnoj saradnji.Zatim, neophodno je poboljšati sam kapacitet za sprovođenje svih ovih dogovora u okviru zemalja zapadnog Balkana, a kako bi se na prvom mestu ili bar na prioritetnom mestu svake od ovih zemalja, odnosno politika ovih zemalja našla agenda na putu ka EU.Potpisnici EU.Potpisnici tzv. mini Šengena nizom razgovora i sastanaka saglasili su se o tome da je unapređenje regionalne saradnje u jednom zajedničkom interesu svih zemalja koje

je reč o prirodnim katastrofama, odnosno sporazumu o kome danas govorimo, mi smo svedoci da prirodne nepogode jesu postale izvor jednog permanentnog ugrožavanja ugrožavanja društva uopšte, ali i životne sredine, i svedoci smo da je izloženost uticaju prirodnih nepogoda kao što su suše, poplave, klizišta, zemljotresi, velikim delom jeste posledica slabog stepena poznavanja i njihovog uzroka i nastanka, ali i mehanizama delovanja i načina zaštite.Recimo, setimo se, neke od kolega su to danas i pomenuli, borbe koju je naša zemlja vodila nakon što smo imali poplave 2014. godine u Obrenovcu i tada je našoj zemlji stigla pomoć sa svih strana, od strane svih zemalja sveta, i EU ali i susednih zemalja i mislim da je ovaj nemili događaj u velikoj meri podigao svest o ovom problemu i danas se o ovome znatno više vodi računa i u pogledu planiranja i u pogledu otklanjanja eventualnih posledica katastrofa.Pošto dolazim iz Niša, moram da pomenem da Niš vrlo dobro pamti poplavu iz 1948. godine, sa poplavnim talasom od preko 5,5 metara i zato spremno dočekuje svaku veću i obilniju padavinu. Iz tog razloga smatram da predsednici država, odnosno vlada ovih triju zemalja, Republike Srbije, Severne Makedonije i Albanije, pre nekoliko dana su imali niz sastanaka. Između ostalog, jedan od njih je bio organizovan na ministarskom nivou u Nišu i to jeste jedan od vidova konkretizacije unapred dogovorene saradnje kada je reč o raznim sporazumima koje treba potpisati, a kako bi se u krajnjoj liniji omogućio protok robe, usluga i dobara.Socijaldemokratska partija Srbije prepoznaje značaj ovakvog sporazuma i generalno ideje "Otvorenog Balkana" i iz tog razloga ćemo u danu za glasanje nesumnjivo podržati ovaj predlog. Zahvaljujem.

drogom.Takođe, anonimni izvor, odnosno izvor iz nemačke ambasade koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da je neuobičajeno da se zbog toga provede dve godine u pritvoru.Na kraju, kažu kako su danas i N1 koristili ovaj slučaj u političke svrhe. To je izazvalo reakciju poslanika, činjenica da se konačno istina o onome što se desilo pojavljuje sada već i u stranim medijima, jer mi izgleda verujemo tek kad nam neko sa strane nešto kaže, sami sebi i svojim očima ne verujemo.Sada je jasno da je čitava akcija sprovedena da bi se predsednik Aleksandar Vučić, preko optužbi koje su bile upućene Andreju Vučiću, direktno povezao sa nekakvom proizvodnjom droge i da je ključno pitanje sada, a mi sada već znamo ko, dakle, neki političari, političari pod komandom tajkunske struje bivšeg režima koji su ovu temu eksploatisali u medijima besomučno, danima, nedeljama, mesecima, godinama, neki mediji, odnosno tajkunski mediji ili mediji u vlasništvu tajkuna koji su takođe ovoj temi davali prostora da bude tumačena isključivo da bi se napadao predsednik Republike i njegov brat, a sada vidimo da i stranci uviđaju šta je ovde bila tema, ali i neki delovi policije, gospodine ministre, vi ste toga vrlo dobro svesni, koji su učestvovali u stvaranju čitave ove pod znacima navoda afere.Zato je ključno pitanje - ko je i zašto zašto tražio da se Andrej Vučić po svaku cenu poveže sa ovim slučajem, ko je tražio od ovoga za koga evo nemački portal kaže da je imao razloga da bude dve godine u pritvoru, da kaže kako ga je Andrej Vučić zvao, i šta je time bila ideja da se postigne?Mi smo svesni političkih posledica onoga što bi se desilo da je ova laž prošla, da je ova intriga prošla, da je ova politička spletka prošla, da je ovaj brutalni napad na predsednika i njegovu porodicu prošao, vrlo smo svesni toga šta bi bila posledica. Ali, pošto nije prošlo, ovo mora da se raskrinka i istraži do kraja. Ne sme da bude zaštićenih. Nakon ovih informacija, svi koji su učestvovali u kreiranju ove afere, moraju da odgovaraju i da kažu za koga su i šta su radili. Hvala i ne tražim da se Skupština izjasni o ovome. Da li želite da se Skupština izjasni o povredi Poslovnika? (Ne)Prekoračenje je oduzeto od vremena poslaničke grupe.Reč ima narodna poslanica dr Nina Pavićević. **Nina Zahvaljujem predsedavajuća.Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, od nastanka prvobitnih ljudskih zajednica postojali su pokušaji da se organizovano ublaže odnosno smanje posledice prirodnih katastrofa, iako je tada čovek bio nemoćan pred prirodom, a katastrofe su bile jedino prirodne.Iako su odgovori prirode i danas najpogubniji, prirodne katastrofe danas nisu jedine koje mogu da uzrokuju gubitke života, oštećenje imovine, za sobom ostave pustoš, izazovu velike ekonomske štete i potpuno potpuno promene lice zemlje. Jasno je da obim posledica zavisi od otpornosti određene društvene zajednice da im se odupre i da se oporavi od posledica.Danas su prirodne katastrofe veliki izazovi za čitavu našu civilizaciju, jer od posledica poplava, zemljotresa, ogromnih požara ili hemijskih udesa, ali i od zagađivača životne sredine, niko ne može biti pošteđen.Zato i današnja skupštinska rasprava ima važnost državne brige o adekvatnoj zaštiti od katastrofa, i to na regionalnom nivou.Danas govorimo o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji i zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu. Ovaj sporazum je trilateralan i potpisale su ga Republika Srbija, Republika Severna Makedonija i Republika Albanija. U ime Srbije ovaj sporazum je potpisao predsednik Republike Srbije.Potvrđivanjem ovog sporazuma strane potpisnice uređuju pravni okvir i uslove za pružanje pomoći i oblicima saradnje u slučaju katastrofe.Osnovni

Balkan" je ideja, odnosno inicijativa pokrenuta od strane Srbije i predsednika Republike Srbije pod nazivom "Mali Šengen", kojom bi se stvorili zakonski i drugi uslovi kojima bi se između zemalja olakšao protok protok ljudi, roba i usluga, ali isto tako i da članice uzajamno pomažu jedna drugoj u slučaju vanrednih situacija na najbrži i najadekvatniji način.Ovaj sporazum je plod razumevanja tri države da je bolji život naših građana brži put ka evropskim integracijama. Isto tako, dobrosusedski odnosi podrazumevaju i to da smo upućeni jedni na druge i u različitim teškim prilikama koji su produkt prirodnih ili drugih katastrofa kada su ugroženi mnogi životi ili stradaju velika materijalna dobra.Ovakvi dobra.Ovakvi oblici saradnje humanizuju odnose između naših država i vraćaju poverenje jednih u druge. Zato je dobro da Zapadni Balkan ima konsenzus oko ovih pitanja.Za sada je inicijativa – "Otvoreni Balkan" oličena u tri države potpisnice, a to su Srbija, Severna Makedonija i Albanija. Dobro je što su vrata otvorena i drugim zemljama regiona za ulazak u ovu inicijativu.Ono što je za čitav Balkan važno jeste zajednički plan da do 2023. godine budu otvorene sve granice za protok robe i usluga u celom regionu, a Srbija je tom cilju izuzetno posvećena.Izuzetno je aktuelno pitanje katastrofa. Naša planeta je ponovo pogođena vanrednim elementarnim prilikama uključujući i ekstremne talase toplote, šumske požare, kao i razarajuće zemljotrese i poplave, jer usled globalnog zagrevanja moramo očekivati i biti spremni za češće i još gore prirodne neprilike.Sve katastrofe, bilo ove prirodne koje su uglavnom posledica klimatskih promena, bilo da su izazvane različitim hemijskim, atomskim ili drugim ekscesnim velikih razmera, utiču na dalji život ljudi, izazivaju ogromne destabilizacije, uništavaju životnu sredinu i živi svet, a u krajnjoj liniji smanjuju razvojni potencijal zemlje i predstavljaju rizik po društvenu stabilnost.Ne smemo zanemariti da prirodne katastrofe sve ozbiljnije ugrožavaju bezbednost života savremenog čovečanstva. Zato, nikada ne smemo da mislimo da se zemljotresi ili drugi nesreće dešavaju tamo negde i da uspavano čekamo da će neka poplava ili zemljotres da nas zaobiđe. Da to nije tačno osetili smo i kroz ogromne poplave i zemljotrese u Obrenovcu i Kraljevu. To se dešava svima, pa i zemljama u našem regionu. Zato, moramo podići svest građana da to nešto što se retko ili negde drugde dešava, a desilo se i nama, treba da bude sprečavano preventivnim delovanjem, gde je to moguće. Jer, prirodni uslovi nisu uvek naklonjeni Balkanu, koji jeste trusno područje sa visokim rizicima od zemljotresa i poplava. To se odnosi na sve tri države potpisnice ovog sporazuma.Podsetila sporazuma.Podsetila bih na jedan zemljotres, a koji je šezdesetih godina prošlog veka pogodio sada Severnu Makedoniju, tada bivšu Republiku SFRJ, kada je najviše stradalo Skoplje. Moram istaći da je tada cela Srbija pomogla u sanaciji tog zemljotresa. Tada je i grad Niš, iz koga ja dolazim, ponudio dva naselja sa montažnim objektima, naselio raseljenima iz Makedonije.Kada se jave ovakve prirodne katastrofe, najranjivije su države kojima manjka infrastruktura, logistika, kao i dobra politika u vanrednim situacijama. Zato je važno ujedinjavati regionalne resurse kako bi se intervenisalo brzo i efikasno i kako bi se predupredile teške posledice katastrofa. Srbija u tom smislu pokazuje da je jaka i spremna da brzo reaguje na prirodne katastrofe, kao i da pokaže regionalnu solidarnost, kao što je bio slučaj kada je razoran zemljotres pogodio Republiku Albaniju, jer smo mi tada pružili veliku solidarnu pomoć.Da prirodne katastrofe nisu samo poplave, zemljotresi, suše i nevremena, već i pandemija u kojoj smo već duže od godinu dana, koju smatramo globalnom katastrofom nesagledivih razmera, u kojoj nestaju ljudski životi kao u pravom ratu, naša borba protiv Kovida u suštini i jeste velika katastrofa. Uz velike napore Vlade, Ministarstva zdravlja i celog zdravstvenog sistema, ali i svih nas, uspešno se suprotstavljamo ovoj pošasti.U Srbiji danas postoji više vakcina, a Srbija je i na ovom planu pokazala široko srce i pomogla kako građanima Severne Makedonije, tako i Bosni i Hercegovini, kao i Crnoj Gori.Moramo biti odgovorni i svesni da zemlja koja investira u sopstvenu odgovornost pre nego što se dogodi prirodna katastrofa kasnije ima manje troškova u saniranju posledica, ali i manje gubitke. Samo upornim i preventivnim radom Srbija može da postane otporna na posledice koje nam priroda može prirediti. Prirodne katastrofe širom sveta upozoravaju na neophodnost bolje edukovanosti, organizovanosti i pripremljenosti za buduće nepogode. Slobodno možemo reći, one su surovi podsetnik na neophodnost promene svesti i stavova ljudi prema životnoj sredini.Tokom ove godine svedoci smo katastrofalnih nepogoda u bližem i daljem okruženju, a naravno one nisu zaobišle ni našu zemlju. Ove godine suočili smo sa ekstremno toplim talasom, pa nije zanemarujuće pomenuti i zemljotres u Kraljevu pre samo par dana. Svakako, još uvek pamtimo poplave koje su zahvalite Srbiju 2014. godine i pokazale koliko smo u stvari ranjivi kada priroda odluči da bude surova prema nama. Zato, dobro pripremljeno stanovništvo u velikoj meri može da pomogne državnim institucijama u situacijama samog nastupanja katastrofe, što nesumnjivo dovodi do smanjenog rizika od posledica.Srbija je, možemo reći, zahvaljujući ogromnom iskustvu i opremljenosti sektora za vanredne situacije, kao i lokalnih organizacija civilne zaštite i drugih nadležnih na svim nivoima, dobar primer za region i zato će i naše iskustvo i iskustvo Severne Makedonije i Albanije biti dragoceno za zajedničke mere i aktivnosti koje su predmet ovog sporazuma.Verujemo da će sve tri potpisnice imati koristi, naročito ukoliko se uspostave regionalni preventivni mehanizmi. Dakle, zajedno moramo raditi, imati isti cilj, da doprinesemo smanjenju ranjivosti od same katastrofe i povećanju otpornosti zemlje na klimatske promene.Sve prirodne katastrofe imaju zajedničku karakteristiku, a to je iznenadnost njihovog nastanka. Zato ćemo donošenjem ovog sporazuma pokazati jedinstvo da pomognemo jedni drugima onda kada je to najpotrebnije.Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije će svakako podržati ovaj sporazum, kao i sve ostale tačke dnevnog reda.

danas govorimo o trilateralnom sporazumu između Srbije, Albanije i Severne Makedonije, koji ima za cilj da dovede do afirmacije dalje saradnje između pomenutih država u oblasti zaštite od katastrofa.Ovakvi sporazumi predstavljaju konkretne dogovore u okvirima inicijative „Otvoreni Balkan“, sa ciljem da olakšamo protok robe, ljudi, kapitala i usluga. Siguran sam da se sa pomenutim državama oko nekih političkih pitanja verovatno nikada nećemo složiti, ali hajde da dovedemo do toga da naše ekonomije napreduju i da svim građanima naših zemalja obezbedimo ono što oni zaista zaslužuju, a to je još bolji životni standard.Srbija ekonomski motor razvoja čitavog regiona i ono što kroz inicijativu „Otvoreni Balkan“ pre svega predsednik Aleksandar Vučić nudi celom regionu jeste bolja ekonomska budućnost.Što se tiče Sporazuma sa Narodnom Republikom Kinom, ovakvi sporazumi su dokaz da Srbija vodi jednu ozbiljnu, odgovornu politiku i da Srbija uživa danas najveći mogući međunarodni ugled u poslednjih 30 godina. Siguran sam da će saradnja sa Kinom biti još intenzivnija, naravno za korist i za dobrobit svih građana Republike strateški cilj Srbije jeste punopravno članstvo u EU, ali mi nikada nismo okretali leđa našim strateškim partnerima. Tu, pre svega, mislim na Kinu i na Rusku Federaciju. Pokazalo se da je to više nego dobra odluka, jer smo uspeli da sačuvamo energetsku stabilnost, energetsku bezbednost, kao i poslove za naše građane.Dakle, od 2012. godine pragmatičnost je osnovna crta spoljne politike Republike Srbije. Spoljnopolitički balans u odnosima sa velikim silama, kao i sa državama u regionu, kao i vojna neutralnost predstavljaju temelj politike Republike Srbije. Dodao bih i da je ekonomska bezbednost preduslov nacionalnoj bezbednosti.Srbija je danas fundamentalno bolja i drugačija zemlja nego što je to bio slučaj do 2012. godine i uspeli smo da od Srbije napravimo zemlju pobednika, da danas pobeđujemo u svim sferama društvenog života, a pre svega da pobeđujemo i u oblasti ekonomije i u oblasti politike. Naš zadatak će biti da u narednom periodu nastavimo da radimo na tome da Srbija nastavi da nezaustavljivo napreduje.Ipak, nedostatak adekvatnih sagovornika u regionu i aktivnosti beogradskog kruga dvojke na čelu sa Draganom Đilasom i Vukom Jeremićem dokazuju da postoje određeni centri moći u regionu, ali nažalost i u Beogradu kojima smeta i koji su isfrustrirani zbog ovakvih ekonomskih i političkih rezultata koje postiže Republika Srbija. Jedini cilj im je da preko nekakvih obojenih revolucija, putem nasilja, na silu dođu na vlast u Srbiji. Uvek su ti autošovinisti iz beogradskog kruga, koje sada predvode Đilas i Jeremić, radili protiv interesa srpske države i srpskog naroda, samo to sada rade tako što fabrikuju i proizvode lažne političke afere, pre svega koje su usmerene protiv predsednika Aleksandra Vučića, ali i protiv članova njegove porodice.To su isti ljudi koji smatraju ono što smatra Marinika Tepić, koja je spremna da optuži čitav srpski narod da je genocidan narod. To su isti oni ljudi koji idu u Vašington i govore za Srbe sa Kosova i Metohije da su su kriminalci, a pri tome se nikada nisu usudili da osude bilo koji zločin nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. To su ljudi koji idu do te mere da u Vašingtonu pozivaju na to da se Srbiji uvedu sankcije. Koliko oni mrze Srbiju ne bi me iznenadilo da u nekom narednom periodu u Vašingtonu ili Briselu zatraže možda da se Srbija ponovo bombarduje.Mene to iskreno, poštovani ministre, ne čudi, zato što govorimo o političkoj deci Latinke Perović, Žarka Koraća, Nenada Čanka, pa nije ni čudo što su se svojski trudili da do 2012. godine Srbiju bace na kolena.Tada u vreme bivšeg režima i njihove vladavine Srbiji apsolutno niko ništa nije zamerao. Tada su ta politička deca Latinke Perović, Koraća i Čanka nemo posmatrala i martovski pogrom i odvajanje državne zajednice Srbije i Crne Gore jednostrano proglašenje nezavisnosti koje je dolazilo iz Prištine, Vojvodina je išla ka statusu republike, i sve se to događalo u trenucima kada su Jeremić i Tadić išli po regionu, izvinjavali se svima i svakome za nešto što Srbi i i srpski narod nikada nisu uradili. Sve se to događalo u vreme dok se Dragan Đilas besomučno bogatio na muci i nesreći ovog naroda. Svima im je on i danas gazda i sve ih kontroliše novcem i parama koje je oteo od građana Republike Srbije.Iskreno, ne znam šta smo mi Bogu zgrešili pa smo u dva mandata na čelu države imali Borisa Tadića, čoveka koji danas otvoreno pokazuje svoje drugosrbijansko lice, pa drži nekakva predavanja na Građanskom demokratskom forumu zajedno sa Olenikom, Vuletićem, Veljanovskim, inače, član tog Građanskog demokratskog foruma je i Latinka Perović, dakle, ljudi koji izdaju države definišu kao svoje najveće dostignuće.Dobro je da se zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću ta drugosrbijanština prvi put od 1945. godine apsolutno ništa u Srbiji više ne pita, inače bismo i dalje na čelu države imali umišljenog Kenedija, odnosno Borisa Tadića, i onda bi Srbija i dalje morala da ispunjava naloge stranaca i stranih ambasada.Zamislite samo koliki je taj nivo njihove isfrustriranosti kada Vuk Jeremić, sin direktora „Jugopetrola“, unuk potpredsednika AVNOJ-a, za nas naprednjake kaže da smo udbaška pseta nad kojima će on lično da sprovodi revanšizam. Mislim najiskrenije, da se čovek zaceni od smeha, ali u poslednje vreme, odnosno godinama unazad, mogu tako da kažem, mi od te autošovinističke opozicije ništa nismo čuli, osim stvari kao što su revanšizam, lustracija, nasilje, revolucija, samo ne znam sa kime će to da sprovode, zato što sam ubeđen da građani Srbije više nikada neće uspeti da prevare. Verovatno računaju na podršku stranaca, jer Vuk Jeremić otvoreno govori da u Srbiji nedostaje više stranog uticaja, više spoljnog faktora i uopšte on to ne govori slučajno.Dakle, očigledno je da ljudima kao što su Vuk Jeremić i Zdravko Ponoš smeta to što Srbija vodi jednu konačno suverenu, nezavisnu i slobodnu politiku. Sada moraju da traže verovatno zaštitu i dalje po stranim ambasadama i onaj overeni lažov Miki Aleksić i Marinika Tepić, jer sam ubeđen drhte pred istinom i novim dokazima o slučaju „Jovanjica“, jer izgleda da je svaka njihova laž apsolutno raskrinkana.Upravo su to ljudi koji su pokušali na najmonstruoznijim lažima, na najmonstruozniji mogući način da optuže Andreja Vučića da je zaštitnik biznisa ljudi iz čijih su se biznisa finansirali nekakvi, samo njima znani, izmišljeni crni fondovi srpske države i da nam je taj novac služio za kampanju otpriznavanja nezavisnosti Svi u Srbiji znaju da je to u domenu naučne fantastike, ali to je jedan opasan obrazac koji je trebalo da dovede do državnog udara i da ta opet drugosrbijanština ponovo zasedne na vlast u Srbiji.Prava Srbiji.Prava namera scenarista te lažne afere „Jovanjica“ bila je da se ukloni Aleksandar Vučić, ali da se u konačnici optuži ceo srpski narod i srpska država da smo ilegalnim sredstvima finansirali kampanju otpriznavanja nezavisnosti Kosova, što bi u potpunosti urušilo naš kredibilitet u političkoj borbi za Kosovo i Metohiju, a našu pregovaračku poziciju to bi učinilo nepopravljivom. Cilj im je, dakle, bio da jednim potezom sruše i Aleksandra Vučića i srpsku državu, jer upravo je Aleksandar Vučić nosilac državne politike po pitanju Kosova i Metohije.Dakle, ne mogu da mu oproste to što je veštim diplomatskim umećem doveo do toga da 19 zemalja u svetu donese odluku o povlačenju nezavisnosti lažne države. Ne mogu da mu oproste to što do 2012. godine lažna država nije uspela da uđe u 11 međunarodnih svetskih institucija, uključujući i one najvažnije, tu pre svega mislim na Interpol, Unesko i Svetsku carinsku organizaciju. Ne mogu da mu oproste to što jasno celom svetu sada Srbija stavlja do znanja da nikada više nećemo dozvoliti nove pogrome i nove „oluje“ nad srpskim narodom. Smeta im što je urušio sve njihove planove koji su trebali da dovedu do toga da se utaba staza kosovsko-metohijske nezavisnosti, zbog čega se dan-danas zahvaljuju Prištini, Tadiću, Đilasu i Jeremiću, i to svesrdno.Ali da se vratim na suštinu njihovih lažnih afera. Očigledno je da ovde imamo posla sa ljudima na koje najveći mogući ucenjivački uticaj imaju stranci. Očigledno je da imamo posla sa savezom između tajkuna i drugosrbijanaca iz Beograda, terorista iz Prištine i hrvatskih medija, sa jednim jedinim ciljem, a to je da se ukloni Aleksandar Vučić i da se zaustavi svaki dalji ekonomski i politički napredak naše zemlje.Zato je od suštinske važnosti da građani Srbije na narednim izborima daju apsolutnu i neprikosnovenu podršku Srpskoj naprednoj stranci i politici koju sprovodi predsednik Aleksandar Vučić, jer to je od suštinske važnosti kako bismo sačuvali državu. Glas za Srpsku naprednu stranku predstavlja garanciju da će se u Srbiji u budućnosti i dalje otvarati nove fabrike, da će stizati nove investicije, da će se otvarati nova radna mesta i da će svi Srbi, ma gde oni živeli, posebno u regionu, moći da se oslone na snažnu srpsku državu.Mi narodni poslanici Srpske napredne stranke nastavićemo da građanima Srbije dajemo informacije i da im govorimo istinu o lopovskoj i izdajničkoj politici bivše vlasti, jer mi smo jedina država koja je do 2012. godine sve svoje arhive sa oznakom „poverljivo“ predala na tacni drugima, pre svega Haškom tribunalu, što je, siguran sam, upotrebljeno i protiv ove države i protiv ovog naroda. Jer nema tu, dakle, reči ni o kakvim političarima, to su deca lažne drugosrbijanske elite i ne smemo nikad da dozvolimo da se oni ponovo vrate na vlast, jer ako se to dogodi od Srbije ništa neće ostati. Samo tamo gde je politika Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića građani imaju čemu da se nadaju, samo tu građani mogu da budu i sigurni i bezbedni i jedino je to garancija da više nikada niko neće moći da vređa i srpski narod i naše nacionalno dostojanstvo.Dokazali smo, dakle, da nacionalno i progresivno mogu da idu zajedno, pre svega kroz izgradnju spomenika Stefanu Nemanji u srcu razvojnog projekta „Beograd na vodi“ i kroz izgradnju auto-puteva sa imenima Miloša Velikog, vožda Karađorđa u budućnosti i kroz podizanje i izgradnju naučno-tehnoloških parkova i centara.I baš zbog toga sve više mladih ljudi pristupa i veruje u politiku Srpske napredne stranke i to je jasan pokazatelj da zahvaljujući Aleksandru Vučiću i Srbija i Srpska napredna stranka imaju sigurnu budućnost, a naš zadatak će biti da u budućnosti još ubedljivije na svim izborima pobeđujemo te lažne elitiste koji Srbiji misle sve najgore i čija je jedina

Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih samo malo da dopunim kolegu Terzića, da ne znam šta smo mi zgrešili ne da bude Tadić u dva mandata predsednik Republike Srbije, nego 12 godina vlasti DOS-a, šta smo mi zgrešili da nam 12 godina DOS vodi državu. I dok nije bio predsednik Republike Srbije, Boris Tadić je bio ministar odbrane, kolega Terziću, kasnije ćemo da se vratimo na to i šta su i on i Ponoš i Vuk Jeremić radili našem Ministarstvu odbrane i našim pripadnicima Vojske i našem Sektoru za vanredne situacije.Imamo sada, mogu da kažem, sporazuma – jedan sa Narodnom Republikom Kinom, sporazum koji je, kao i svaki sporazum koji zaključujete sa jednom takvom ozbiljnom i velikom zemljom, značajan i koji je odraz jednog strateškog partnerstva i međusobnog poverenja koje imaju Srbija i Kina.Međutim, kada otvorite portale ili sredstva javnog informisanja, koje kontroliše bivši režim, doći ćete do zaključka da Kina, navodno sprovodi nekakav maligni uticaj

da stvar tu bude još zanimljivija, navodno se ta sredstva daju bez ozbiljne analize, kolika je kreditna sposobnost jednog takvog dužnika. Tu se, naravno uvlači Srbija, poistovećuje se sa nekom slabom zemljom, pokušava, kao takva da se prikaže među građanima Srbije. Cilj je, naravno da se prema tom strateškom partnerstvu koje Srbija ima sa Kinom, među našim građanima se pojavi jedan određeni otpor i to kroz jednu, zaista bezdušnu gomilu laži i neistina koje prenosi bivši režim, preko svojih sredstava javnog informisanja ili portala.Ako biste samo pogledali strukturu javnog duga Republike Srbije, videli biste da zaduženje koje imamo, prema Narodnoj republici Kini, iznosi manje od 5% od ukupnog našeg javnog duga, da je kamata koju plaćamo na taj dug, negde 2% do 2,5% na godišnjem nivou, da je taj javni dug nastao u vremenu kada se Srbija zaduživala sa kamatama od 6% ili 7%, odnosno onako kako je zaduživao bivši režim.Naravno, da je neko ljut što je izgubio 6% ili 7% zarade na svoj kapital, ali tu ja ne mogu da mu pomognem. Međutim, tu je jedan drugi problem, koji je, po meni, još izraženiji, a jeste to da strateško partnerstvo koje imamo sa Narodnom Republikom Kinom, podvlači i dva jako značajna projekta za Republiku Srbiju. Dva projekta sa kojima je Republika Srbija u velikoj meri rešila neke svoje probleme.Jedan projekat je vezan za smederevsku Železaru ili za „Sartid“, drugi projekat je vezan za rudnik bakra u Boru, u Rudarsko-topioničarski basen Bor. Šta je tu problem? Pa, Kina je prihvatila, možda najnezahvalniji deo srpske privrede, takozvani, često to vole da kažu, žargonski, vruć krompir i pokazala i dokazala, da ima znanje i sposobnosti, da i pod teškim okolnostima, te dve kompanije vodi uspešno, da se poveća broj zaposlenih, da se značajno povećaju zarade, da se značajno poveća struktura tih kompanija u izvozu Republike Srbije i da se značajno uveća BDP Srbije i onda dolazimo do razloga zašto taj bivši režim Kinu prikazuje, kao maligni uticaj. Kada neki građani rade, a ti građani su građani ove države, ove Srbije i primaju mnogo veće plate, nego što su sanjali za vreme bivšeg režima, Kina postaje problem za bivši režim, jer ako je to tako kako će onda da pobede Aleksandra Vučića na nekim narednim izborima, kada eto, uspeo je da dovede investitore koji će da vode srpsku privredu drugačije, nego što je to vodio bivši režim.Znate ako

možete da zamislite koliko su Đilas, Jeremić, Ponoš i ostala ekipa ljuti na Kineze, zašto su oni toliko pomogli Aleksandru Vučiću.Da ne pričamo o putevima, da ne pričamo o tome da smo imali pre desetak dana jedno za mene i lično zadovoljstvo da prisustvujem obeležavanju početka radova na brzoj deonici Požarevac – Golubac. Pošto dolazim iz Braničevskog upravnog okruga, živim u Požarevcu, a roditelji i otac i majka su mi sa teritorije opštine Golubac.

počelo da se ostvaruje.Kako bivši režim misli da onda pobedi Aleksandra Vučića nego isključivo lažima oko nekog malignog uticaja Narodne Republike Kine. Prihvataju tu teoriju i neki političari sa zapada, ali kada im postavite pitanje, u redu, samo mi recite koliko vaša republika sarađuje sa Narodnom Republikom Kinom, nećete dobiti odgovor. To kriju kao zmija noge. To ne sme da se zna. Zašto? Pa, zato što jedna od uslova da biste sprovodili nezavisnu politiku jeste da imate jaku privredu. Što god vam je privreda jača, vaša politika je samostalnija i nezavisnija. To je razlog zašto treba napadati taj maligni uticaj Kine, a izvinite, čak i ovi investitori sa zapada kažu, pa ako mogu Kinezi zašto ne bismo i mi, jer njih ne interesuje politika, njih interesuje profit.Imamo profit.Imamo taj jedan motor koji se zove rast bruto proizvoda i to je u stvari dokaz jedne ispravnosti, jedne politike koju je Aleksandar Vučić sprovodio godinama unazad, a to je da hoćemo da sarađujemo sa svima i da nećemo da se odreknemo tradicionalnih prijatelja Republike Srbije i srpskog naroda.Imamo sada i ovaj sporazum koji je vezan za oblast o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu. Kad god se spomene neka prirodna katastrofa, uvek se setimo onih nemilih scena kada su bile poplave 2014. godine i kada smo videli u suštini koliko smo upropašćenu državu nasledili od bivšeg režima 2012. godine. Za mene je zaista bilo užasavajuće da saznam da naši pripadnici vojske iz Sektora za vanredne situacije nemaju dovoljan broj čamaca da pomognu građanima koje je zarobila voda. Nisam verovao da nešto što se pravilo decenijama može da bude uništeno za samo nekoliko godina. Jedna strašna situacija.Imali smo gospodine ministre do pre nekoliko godina, a evo i ove godine su obeležili požari, imali smo i mi požare i na teritoriji Republike Srbije, imali smo i gorih situacija kada kada smo bili pogođeni požarima i kada, ne da nismo mogli da ih gasimo, nego smo morali da tražimo pomoć od naših prijatelja da dođu da nam pomognu. Dolazili su preko ruskog humanitarnog centra u Nišu koji je takođe napadao bivši režim, pomogli su pogasili su te požare. Jeste lepo saznanje da imate velikog prijatelja koji ima mogućnosti i resursa da vam pomogne, ali isto tako i užasavajuće saznanje i postavlja se pitanje, da li smo toliko propali, gospodine ministre da nismo mogli te požare tada da gasimo sami.Onda sami.Onda se pojavi onaj veseljko od Ponoša koji priča kako ne znamo da vodimo vojsku, kako ne znamo da vodimo Sektor bezbednosti, Sektor vanrednih situacija, kako bi on to bolje.

za aero miting koji nam nije bio potreban 2010. godine i koji je bio isključivo u reprezentativne svrhe rađen, da je Vojno-tehnički institut produžavao resurse gumama na avionima. Nismo imali sredstava dok je Ponoš bio načelnik Generalštaba ni da stavimo nove gume na naše avione, a vi sad ministre kažete, da Srbija planira da iduće godine nabavi helikoptere specijalizovane za gašenje požara.E, sad vidite razliku, gospodine ministre. Oni nisu imali ni za gume, jer su toliko krali i upropastili državu, a Srbija danas može da kupuje helikoptere koji su isključivo namenjeni za gašenje požara i pomoć u tim vanrednim situacijama.Dok su oni bili na vlasti morali smo da tražimo pomoć od drugih kada smo imali elementarne nepogode, prirodne katastrofe i požare. Ne kažem da je zadovoljstvo što se naš komšija ili prijatelj našao u nevolji, ali smo pokazali da smo u stanju ne samo da brinemo o sebi, nego da pomažemo i drugima, baš ove godine, jer naši pripadnici policije, Sektora za vanredne situacije učestvovali su u gašenju požara van teritorije Republike Srbije, i u Severnoj Makedoniji, i u Grčkoj.Ne znam da li je tada, osim ovih koji podržavaju bivši režim, naše građane nije ispunilo zadovoljstvo da smo ponovo ozbiljna, izgrađena zemlja, ozbiljno društvo koje je u stanju da brine o svojim građanima, o bezbednosti naših građana ako je potrebno da pomogne i našim prijateljima i komšijama. To su razlike između nas i njih. Dok su oni bili na vlasti mi smo molili za pomoć. Sada možemo ne samo da brinemo o sebi, nego i da pomažemo drugima.Onda nas ne čudi što pišu o nekakvom malignom uticaju Kine, što pričaju o tome kako ne znamo da vodimo Sektor bezbednosti, što nam pričaju kako ne znamo da vodimo spoljnu politiku, oni koji su bili na vlasti kada je Kosovo proglasilo svoju nezavisnost, oni koji su postavljali granice unutar Republike Srbije na administrativnoj liniji, granice između Srba i Srba, pokušavaju da ubede građane Srbije da treba ponovo da ih vrate na vlast da bi ih ponovo pljačkali, ponovo postavljali neke nove granice, verovatno već vidim zbog ovog početka jutrošnje sednice, da naslućuju gde bi sve mogli da budu, da bi ponovo pljačkali građane Srbije, postavljali nove granice, oni postajali sve bogatiji, a Srbija sve praznija i siromašnija.Čini mi se da na tu priču koju su plasirali građanima Srbije 5. oktobra, više ne mogu da računaju i da ćemo ih uvek pobeđivati sa rezultatima, mi našim, oni će gubiti sa svojim. Oni imaju Dragana Đilasa, imaju Šolaka, imaju Jeremića. Mi imamo Aleksandra Vučića, pa da izađemo na izbore da vidimo ko ima bolje rezultate i ko ima veće poverenje kod građana.Hvala.

koliko to deluje, onako gotovo neprimetno zato što imamo organizovanu državu, zato što smo ulagali u našu državu.Ove godine do danas imali smo ukupno 27.564 različita požara. Od toga 13.882 na otvorenom. To je jednostavno nešto što se podrazumeva da je ovaj Sektor u stanju da izađe na kraj sa tim, da dobrim rasporedom, dobrom obukom, dobrom opremom sačuva živote i imovinu svih naših građana. Mnogo bogatije zemlje od nas ne mogu da kažu da su se sa ovakvim izazovima tako efikasno nosile.U vreme o kome ste vi govorili, u vreme Ponoša, u vreme Tadića, naša vojska je kada bi uporedili ličnu opremu sa Sektorom za vanredne situacije danas, bila slabija od Sektora za vanredne situacije, bez svake sumnje. Niste imali ni po jedan komplet uniforme za vojnike, ni po jedan.Kao ministar odbrane znam da svaki vojnik ima po dva, minimum po dva kompleta sada, minimum. I to je ta razlika koju je Aleksandar Vučić uspeo da uradi i koja pokazuje kako se naša zemlja oporavlja i kako napreduje.Sektor za vanredne situacije je ove godine gasio katastrofalne požare kojih kod nas nije bilo, a ne zato što ih nema, eto, nečija dobra volja, nego zato što smo se trudili, radili, radili preventivno da ih ne bude. Najveći požar se gasi jednom čašom vode. Kada ste tu, kada ste blizu, kada ste odgovarajuće raspoređeni, odgovarajuće opremljeni.Sektor za vanredne situacije je pomagao u gašenju katastrofalnih požara u Severnoj Makedoniji i u Grčkoj. Mi nismo bogatiji od Grčke, nismo mi veći od Grčke, ali kao što vidite naša pomoć je bila i te kako potrebna i izuzetno zapažena. O Severnoj Makedoniji da vam ne govorim.Mi smo sada pošli od, možda malo drugačijeg načina rada. Preventiva. Preventiva iznad svega. Dakle, gledamo šta možemo da uradimo da do nečega ne dođe, pa smo u saradnji sa lokalnim samoupravama prepoznali koje su to tačke na kojima se stvari dešavaju, pa radimo od edukacija stanovništva da ne pale strnjiku, da ne mora kao kao njegov deda i pradeda da uvek, svake godine da pali dva puta onu njivu i da razmišlja šta će biti sa njom. Pa smo išli dotle da smo razgovarali sa sudovima. Prekršajni sudovi sada razumeju da je to nešto što je opasni, gotovo da je presedan, i da su počeli da se kažnjavaju oni koji to rade. Pa, do toga da smo zajedno sa lokalnim samoupravama u nekoliko navrata ispitali sve vodotokove, proverili sve krizne tačke.Ovo o čemu ste govorili, u Lučanima, Lučanima, dakle dve prepreke su se zbog radova na autoputu, dva privremena mosta, dve privremene konstrukcije, su da je došlo do poplava pretile pretile da sva ona ulaganja Vlade Republike Srbije na zaštiti Lučana, bila bi potpuno promašena, jer bi te privremene prepreke stvorile potpuno novu geografiju gde bi se voda sakupljala tamo gde ne treba da se sakuplja, fabrika „Milan Blagojević“ i sam grad bi bili u ogromnom riziku.Ali, zahvaljujući preventivi, zahvaljujući tome što stalno radimo zajedno, što smo stalno na terenu, to se prepoznalo sa kineskim izvođačem radova se našlo rešenje. Oni će to skloniti o svom trošku. Sve je urađeno kako treba. Lučani bezbedni.Ove godine, takođe sa Elektrodistribucijom, odnosno elektro-privredom radimo, neko od poslanika mislim da je to čak i pominjao, vrlo često nestaje struje zimi u nekim delovima Srbije. Šta se desi? Padne sneg, otežaju grane, drveće se polomi, padne na dalekovod i onda znate već šta može da se dešava. Sada smo precizno utvrdili gde se to dešava i ja se nadam već od narednih nekoliko dana krećemo u odgovarajuću seču šume, unapred, ne čekamo da mi padne sneg, nego sada dođemo da sada izvršimo odgovarajuću seču oko dalekovoda i da taj način smanjimo mogućnost prekida snabdevanja električnom energijom kada dođe do snegova i kada dođe do zime.To je preventiva. Misli se, razmišlja se, radi se unapred. Sistem 20/21, dakle ova velika vežba koju ste svi primetili na 50 lokacija, 8.000 ljudi, 24 grada, 26 lokalnih samouprava, veće vežbe nije bilo od vremena SFRJ, a nema ni veće vežbe u Evropi.Hteli smo da pokažemo, da vidimo kako funkcionišemo i da pokažemo da smo u stanju da odgovorimo na simultane izazove, u istom trenutku na 50 različitih lokacija, od zemljotresa do poplava. Šta god da se desi moramo da budemo spremni za to. I pokazali smo da smo spremni. Radili smo zajedno sa našim prijateljima, sa našom braćom iz Republike Srpske, gde smo pokazali da i Drina, šta god se desilo na njoj sa obe strane reke mi smo u stanju da pomognemo jedni drugima i da hoćemo da pomognemo jedni drugima.To sve nije bilo moguće dok niste napravili državu koja je u stanju da radi planski, da radi organizovano, da se priprema za takve izazove. Pre nego što je Aleksandar Vučić počeo da razmišlja o državi, pre nego što je preuzeo odgovornost za državu, mi smo imali od stihijskog snabdevanja, do stihijskih odgovora, pa ako je tamo zemljotres, tamo smo, ako je tamo poplava, tamo smo. Morate da razmišljate unapred.Veoma sam zahvalan i sektoru za vanredne situacije, i javnim preduzećima, i lokalnim samoupravama, jer to sada tako radi. Radi se unapred. Misli se unapred. Kada imate 27.000 požara i ni jedan katastrofalni, to nije slučajno. To ne može da bude baš sasvim slučajno. To govori o vrednoći i radu ovih ljudi, ali govori o ojačanoj srpskoj državi.Hvala.

moje kolege poslanici pre mene su jasno govorili po pitanju odnosa Srbije i Kine, posebno u ekonomskom smislu i zbog čega to smeta pripadnicima bivšeg tajkunskog režima, koji se svim sredstvima trude da nas ponovo vrate u period kada kada bismo potpali pod nečiji tuđi uticaj, interesni, gde bismo ponovo bili zarobljeni šakama tih tajkuna, koji bi onda dalje nastavili sa privatizacijom države, punjenje sopstvenih džepova, a naravno, u interesu i njihovih poslodavaca koji su znatno jači i bolji od njih i za koje i dan danas rade, ali o tome apsolutno neće uspeti i ne uspevaju, jer građani Srbije apsolutno prepoznaju u politici Aleksandra Vučića da on radi u interesu građana Srbije, da to radi na jedan iskren, efikasan i efektivan način i da politika koju mi vodimo, a to je da smo prijatelji i saradnici sa svima, i sa EU, Rusijom i Kinom daje rezultate.Ne samo da je Kina naš veliki strateški partner po pitanju ekonomije i privrede zbog Železare i RTB Bora, već podsetiću vas sve, i u vreme kada je počela pandemija, Kina i kineska vakcina je zapravo prva koja je došla u Srbiji, sa kojom smo mi otpočeli proces imunizacije i koja je dala rezultate. Sećate se da smo mnogo puta ovde i u plenumu govorili i o merama koje je država preduzela u tom periodu i da su one od strane i svetskih stručnjaka ustanovljene da su zapravo bile pravovremene i da smo na najadekvatniji način govore. Ne da smo samo dobili te ogromne količine vakcina, koje naravno nismo samo zadržali za sebe, već smo trudili da zemljama u regionu pomognemo time što bismo jedan deo tih vakcina njima donirali, kako bi oni mogli da otpočnu proces imunizacije, već smo, eto, zajedno sa kineskim parternima i partnerima iz UAE otpočeli izgradnju fabrike za proizvodnju Sinofarmove vakcine, a da se već uveliko u Srbiji proizvodi „Sputnik V“ vakcina, na osnovu koje smo stvorili stabilne uslove za dalju borbu u podizanju imuniteta građana Srbije, ali i građana u regionu, kada govorimo o borbi vezano za pandemiju.Takođe, ovaj sporazum koji je danas pred nama pomoći će da se dalje to prijateljstvo između dve zemlje produbi. Kao što je ministar rekao u svom uvodnom obraćanju, pomoći će i državljanima Kine koji se ovde u Srbiji i našim državljanima u Kini, da mogu lakše i bolje da žive, da obavljaju svoje poslove. Meni je izuzetno drago da poznajem veliki broj svojih prijatelja koji su boravili u Kini na master studijama, koji su radili usavršavanje i koji imaju zaista lepa iskustva i drago mi je da su se vratili u Srbiju da ta svoja iskustva ovde prenesu, kako bismo mi našu privredu i našu državu dalje razvijali.Kada govorimo o drugom sporazumu koji se odnosi na zajedničko delovanje po pitanju katastrofalnih šeta, to je još jedan od segmenata koji je proistekao iz inicijative „Mini Šengen“, odnosno sada kako se zove „Otvoreni Balkan“.Inače, podsetiću građane Srbije da je inicijativu pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić, zapravo, ona je trebalo da krene od nekog vida carinske unije, pa je išla dalje ka tome da bude „Mini Šengen“ i sada se dalje razvija i upravo sastanci koji su održani u Nišu u proteklih nekoliko dana na nivou ministarskih delegacija Republike Srbije, Severne Makedonije i Albanije govore o tome da se ovom procesu i te kako ozbiljno pristupilo kako bi se određeni problemi sa kojima smo se suočili, kako bismo ih rešili i došli do efikasnih rešenja da ono što je inicijativa i ideja, da može efikasno i da se sprovede. Podsetiću vas da i po nekim procenama, kada je u pitanju trenutna situacija i zbog prometa roba između zemalja, celokupan region, odnosno ove tri zemlje na godišnjem nivou gube i do 3,2 milijarde dolara, od čega Srbija gubi zbog ovih procedura i smanjene efikasnosti do 1,5 milijarde dolara.Znači, ukoliko bismo uspešno krenuli sa implementacijom ove ideje, mi bismo već imali oko 1,5 milijardi dolara plus u budžetu koje se mogu investirati i u novu infrastrukturu, nove puteve, železnicu, mogu se investirati i u zdravstvu, segment obrazovanja, kulture i svega onoga što je potrebno za bolji i kvalitetniji život građana Srbije.Kao što su moje kolege rekle, ovde je u pitanju jedno zajedničko tržište koje ima oko 12 miliona stanovnika, veliki potencijal. Podsetiću vas sve, s obzirom da smo država koja je na putu ka EU, da je EU, odnosno odnosno tadašnja Zajednica za ugalj i čelik, na istoj ideji i na istom principu započela svoj početak, da je zapravo ideja bila da kroz saradnju zemalja koje su nekada u ranijoj istoriji često bile glavni rivali, konkurenti koji su dosta ratovali, zapravo na taj način da zajednički se bore za kvalitetniji i bolji život građana, a posebno je to bilo u onom periodu nakon Drugog svetskog rata kada se Evropa oporavljala od posledica Drugog svetskog rata koji se vodio na njenom prostoru.Tako da je i ovaj sporazum, koji je ovde pred nama, vezano za katastrofe, već su kolege govorile, nije samo ovde u pitanju o prirodnim katastrofama koje su izazvane klimatskim promenama, u pitanju su i drugi oblici katastrofa do kojih može doći. Svakako da zajedničkim delovanjem triju države u okviru „Mini Šengena“, odnosno „Open Balkan“ inicijative mogu se ovakvi problemi bolje rešiti. Ali, nije samo ovde u pitanju implementacija u smislu borbe protiv tih katastrofa, već i preventiva do takvih katastrofa ne dođe, jer se podrazumeva i razmena znanja, iskustva, tehnika i to podrazumeva mnogo širi aspekt od delovanja samo segmenta za vanrednu zaštitu. Tu se podrazumeva, naravno, saradnja i određenih ustanova, institucija, instituta koji se bave ovakvim problemima. Podsetiću vas i da u naučnim krugovima itekako su teme po pitanju katastrofalnih šteta klimatskih promena danas aktuelne i da se danas zaista i od strane naših stručnjaka, ali i drugih stručnjaka radi dosta po ovom je takođe još jedan korak ka daljem približavanju država koje mogu omogućiti i da zajednički još bolje i efikasnije delujemo i u pravcu i na našem putu ka priključivanju EU, jer opet kažem da na sličan način su i zemlje koje su sada nosioci EU svoj put počeli.Nažalost, uvek se dešava kada imate ovako dobre stvari koje se rade, da imate i pojedince i grupe koje ne rade u tom interesu, koje u tome ne vide koristi, koje građani Republike Srbije ili čitav region imaju, već rade na tome da nas vrate u neku prošlost i, kao što je kolega Arsić rekao, da se vrate na onaj put na kome su ih građani 2012. godine na najefikasniji način zaustavili, a to je olovkom i izlaskom na izbore, gde su rekli jasno ne, da više ne žele da dozvole da se pljačka Srbija, ne žele da se granice stavljaju unutar teritorije Republike Srbije, a oni, upravo ti pripadnici bivšeg žutog tajkunskog režima su i danas aktuelni, posebno na društvenim mrežama, gde kao spin majstori i ljudi koji šire laži, od kojih su većina njih i sudski overeni lažovi, se trude da plasiraju određene lažne informacije.Evo, ovde ću pokazati zbog građana Republike Srbije, kum Dragana Đilasa, Mlađan Đorđević ponavlja jednu te istu matricu, koju su oni pokrenuli još kada smo krenuli u proces ustavnih amandmana, jer kao što znate, želimo da radimo dalje na reformi pravosudnog sistema, da učinimo sudstvo još efikasnijim i nezavisnijim. E, pa naravno, upravo u tim koracima i potezima koje radimo, oni i dalje plasiraju priču kako se radi na tome da se na referendumu ne ide u promenu ustavnog segmenta koji se odnosi na pravosuđe, nego vezano za preambulu o Kosovu i Metohiji i da tobož na referendumu treba da se odreknemo Kosmeta.Ovde jasno možemo da vidimo i u ovom tvitu zapravo u čijem interesu oni rade, a oni su to i radili do 2012. godine, jer podsetiću vas, Borislav, odnosno Borko Stefanović po novokrštenom, kako je čovek promenio ime, jer misli ako je promenio ime da je iza sebe izbrisao svoju istoriju i da sad niko u Srbiji neće se setiti šta je on radio u Briselu i kakve sporazume potpisao i da je zapravo on taj koji je želeo da uvede granicu između Srba i Srba, odnosno da stavi granicu na administrativnim prelazima između Srbije i naše AP Kosovo i Metohija.Ono jedino što mogu da kažem za kuma Dragana Đilasa, da od tog celokupnog pokreta, kako on zove, oslobođenje, jedino što je uspeo jeste da oslobodi sebe i svoje saradnike mozga i zdrave pameti, jer svako ko prati dešavanja na političkoj sceni, ko je mogao da prati i javna slušanja koja su se odigravala u Srbiji u četiri grada, i to dva puta i u Skupštini Republike Srbije po pitanju ovih ustavnih amandmana, jasno je o kakvim izmenama se radi i jasno je da su to zapravo izmene koje trebamo da radimo kako bismo unapredili naše zakonodavstvo, kako bismo omogućili i stvorili uslove da se naša ekonomija još više razvija. Pa oni postavljaju pitanje – kako sad to utiče na ekonomiju? Pa, naravno da utiče na ekonomiju, jer svako od investitora kada zna da imate efikasno pravosuđe koje radi po slovu zakona i gde imate stručne ljude, da ima garanciju i sigurnost za svoje investicije koje dolaze u Srbiju. Ne pričam ovde sad samo o stranim investitorima, pričamo i o domaćim privrednicima i ljudima koji žele da ulože u dalji razvoj ekonomije. A upravo će to biti ono suprotno pravosuđe u odnosu na reformu koju su sprovodili 2009. godine, gde su se Srbije birale u opštinskim odborima DS i morale odluke da budu overene pečatom tog opštinskog odbora DS.Naravno, ta DS.Naravno, ta njihova mašina ne staje, oni idu po Srbiji, pokušavaju, trude se da šire laži i jedno od mesta na kojima su se, taj Borislav, odnosno Borko, kako je novokršteno Stefanović, našli jeste Vranje i ono što je jako interesantno došli su do zaključka da u „Vranje nema laganje“ i to je Marinika lično napisala na svom Tviteru.Ono što je jako interesantno, pošto je došla do zaključka da u „Vranje nema laganje“, pretpostavljam da nije rekla ni jednu reč pred građanima. Jedino ono što zna da radi jeste ili da ćuti ili da laže, a pošto nema laganja u Vranju verovatno se samo onako kezila i jedva je čekala da završi taj celokupni cirkus i da ode iz Vranja.Verovatno zato što nema laganja ona je okačila na svom nalogu sliku kako izlazi iz crnog BMW, BMW, zdravi se sa, ne znam ni ko je predstavnik ove njihove strančice ili „Multikom“ imperije, jer to u stavi nije nikakva strančica, to je samo ogranak „Multikom“ imperije. Onda se pitamo, i to je lepo uvaženi kolega Milenko Jovanov, postavio pitanje - kako se polo transformisao u BMW? Pošto ona tvrdi kako žive skromno, kako su oni siromašni, kako su oni pošteni ljudi, a o poštenju znamo ko najviše govori

vidim, pošto je i koleginica Sandra Božić utvrdila, nervoza u Đilasovim medijima raste i često im se dešavaju te omaške i greške prilikom objavljivanja tekstova. Oni su spremili jednu fotomontažu kako bi pokazali kako kako su oni skromni i fini ljudi, pa je ona došla jugićem u Vranje, a Vranje su predstavili kao jednu zelenu livadu, jer su verovatno hteli da kažu kako se Srbija uopšte nije razvijala, već se vratila u neki raniji istorijski period kada nije bilo ni zgrada, ni puteva, a onda možete da zamislite kako je njima u stvari bio težak put da dođu do Vranja autoputem koji je izgrađen za vreme SNS, koji je završen zahvaljujući Aleksandru Vučiću i njegovim naporima koje je uložio. uložio. Pošto je Marinika utvrdila da nema laganja, verovatno se nisu uskladili i prva slika koja je otišla je ova sa BMW, tako da umesto da se polo transformisao u jugića, on se transformisao u BMW i njihov cirkuski program nije prošao.Kad smo već kod laganja i kod sudski overenih lažova, čisto još jedna informacija i tu bih završio današnji govor. Svima je poznat čuveni despot iz Trstenika Mika Aleksić za koga znamo da je sudski overeni lažov, pripadnik Jeremićeve stranke, odnosno osoba koja mu je i prodala stranku i on je sudski overeni lažov pravo i po predmetu „Jovanjice“, jer je sud dokazao da je lagao po pitanju Andreja Vučića i upravo ide u prilog ovoga što je kolega Jovanov rekao da treba ispitati do kraja ko su sve ljudi koji su umešani u taj sistem gde su želeli da prišiju te laži predsedniku Vučiću i da atakuju na njegovu porodicu i brata, pokušaju da ga smene sa da oni sami dođu na vlast, da dobiju podršku građana sigurno da ne mogu, a računaju verovatno na podršku prethodnih poslodavaca u čijem interesu su i do 2012. godine pljačkali Srbiju i opet želeli daje svedu na prost krug dvojke.Ono što se desilo jeste da je još jedan pripadnik te stranke od skoro takođe sudski overeni lažov. U pitanju je predsednik gradskog odbora Narodne stranke u Kruševcu koji je po tužbi direktora BIA Bratislava Gašića u obavezi da plati 350 hiljada dinara kaznu zbog toga što je izneo ogromnu količinu laži kada je u pitanju i grad Kruševac i kada je u pitanju sam gospodin Gašić, zahvaljujući i kome znamo da je Kruševac počeo da se menja, od grada sivila postao je grad mladih, grad podignute infrastrukture, grad u kome se podiže u potpunosti novo naselje, aerodrom, gde se završava Aerodrom „Rosulje“ i grad koji ima ogromnu industrijsku perspektivu, jer se gradi najsavremeniji autoput Moravski koridor koji prolazi tu. On je tajkunskim medijima proglašavao da sve što u Kruševcu vidite da se radi, radi se u privatnom interesu, interesu porodice Gašić ili nekoga ko je, da kažemo, blizak porodici Gašić, što je apsurd i neverovatna laž. Kruševac jeste grad od 130 hiljade stanovnika, ali u Kruševcu svi građani znaju ko je Bratislav Gašić i

takođe pripadnik bivšeg režima, a dok je bio u tom režimu radio na kreiranju svog radnog mesta i zloupotrebi samog radnog mesta u centru gde je radio. Drago mi je da će ta sredstva biti upotrebljena da se poboljšaju poboljšaju uslovi za decu koja se nalaze u domu „Jefimija“ u Kruševcu.Istina je ta koja uvek pobeđuje i, kao što rekoh, mi ćemo i dalje raditi u interesu građana Srbije, radićemo i u interesu građana u regionu koji pripadaju ovoj inicijativi „Otvoreni Balkan“, jer, kao što vidimo, nismo više ona Srbija, što gospodin Arsić kaže, koja je samo tražila pomoć, već smo zemlja koja želi svoja iskustva i znanja, ali i resurse ponudi i drugima, kao što su Severna Makedonija, Albanija ili u primeru, kao što je ministar rekao, Grčka kada je najpotrebnije. Drago mi je da smo postali zemlja uspešna kao što su i naši fudbaleri pobedili unapred proglašenog pobednika Portugal i plasirali se direktno na Svetsko prvenstvo u Kataru. Hvala. Reč ima Marija Todorović. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi građani REpublike Srbije, pred nama se danas nalazi set izuzetno važnih zakona za našu državu koji pokazuju ogroman napredak Srbije u međunarodnim odnosima.

Upravo zbog toga Vlada Republike Srbije je u mogućnosti da sklapa mnogobrojne sporazume koji donose velike pogodnosti našim građanima, kao što je slučaj sa sporazumima koji se danas nalaze na dnevnom redu.Svoju redu.Svoju pažnju ću posvetiti Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, a potpisanom između Vlade Narodne Republike Kine i Vlade Republike Srbije. Ovim sporazumom olakšaće se rešavanje važnog životnog pitanja, kako za građane Republike Srbije koji žive u Kini, tako i za kineske državljane koji žive u našoj državi.Sporazumom se omogućuje skraćenje procedure i lakše obavljanje profesionalnih i privatnih obaveza, ali i ušteda sredstava za polaganje vozačkih ispita i dobijanja vozačke dozvole.Ono što svakako moramo primetiti jeste da je u prethodnom periodu napravljen ogroman pomak u saradnji Srbije sa Narodnom Republikom Kinom. Saradnja ove dve države se zasniva na principima prijateljstva, solidarnosti, zatim poštovanja, kao i poštovanja teritorijalnog integriteta Republike Srbije, ali i ličnog prijateljstva predsednika Vučića sa predsednikom Narodne Republike Kine.Kina Kine.Kina je danas treći spoljnotrgovinski partner Srbije, što je do pre godinu dana bilo nezamislivo i, zahvaljujući saradnji sa Narodnom Republikom Kinom, Srbija danas dobija brojne investicije od strane kineskih investitora. Samo u prethodnih nekoliko dana mogli smo videti kako se Srbija razvija i ide sigurnim korakom napred zahvaljujući pre svega kineskim investitorima.Korak po korak, kamen po kamen, krenuli smo da gradimo našu Srbiju i da napredujemo brže nego što smo i sami očekivali pre samo nekoliko godina. Ovo je pre svega briga o ljudima i o tome kako će oni živeti u svojoj zemlji. Ovo smo mogli čuti od našeg predsednika na obeležavanju početka radova na brzoj saobraćajnici Požarevac – Veliko Gradište Golubac, tzv. Dunavskom koridoru koji će suštinski promeniti život ljudi u Braničevskom okrugu.Takođe, veoma značajna kineska investicija stigla je u našu zemlju u proteklom periodu i to u Bor. Otvoren je rudnik bakra i zlata u koji je kompanija „Ziđin“ investirala 474 miliona evra. ova investicija će značajno podići životni standard građana Bora.Podsetiću na podatak da je prosečna plata u Boru 2018. godine iznosila 68.000 dinara, dok danas iznosi 98.000. Imamo obećanje od „Ziđina“ da će ona dostići i 1000.000 dinara.Ovo će biti prvi zeleni rudnik u Srbiji što podrazumeva da će se koristiti moderna tehnologija prilikom iskopavanja ruda i najviši standardi u oblasti zaštite životne životne sredine. Takođe, Srbija će posle Poljske biti drugi najveći proizvođač bakra u Evropi.Ono što je značajno spomenuti svakako jeste da je zaključno sa oktobrom mesecom ove godine u Srbiju se prililo tri milijarde i 141 milion evra stranih direktnih investicija, ubedljivo najviše u celom regionu.Ovo znači bolju ekonomiju, ovo znači siguran napredak naše zemlje, ali ovo znači i rast plata i penzija koje očekuje naše građane u budućnosti. Zato svakako moramo govoriti o uspesima naše zemlje koje postiže i za vreme krize koja vlada svetom usled pandemije korona virusom, moramo zahvaliti našim kineskim prijateljima koji su nam pomogli u borbi protiv korona virusa donirajući vakcine i medicinsku opremu kada nam je to bilo najpotrebnije.Sve

svetu.Autoputevi o kojima smo sanjali sada su postali stvarnost, pa će tako Moravski koridor biti pravo remek-delo budući da će biti najširi autoput u našoj zemlji i prvi digitalizovani put koji put koji će Srbija dobiti. Fabrike koje širom Srbije gotovo svake nedelje naš predsednik otvara, ostaće budućim generacijama za ponos.Baš iz tog razloga mi moramo da se borimo, da nastavimo razvoj Srbije i da našim građanima pružimo budućnost kakvu oni zaslužuju. Ne smemo da dozvolimo da Srbija ponovo postane ponizna država u kojoj će se pitati strani plaćenici, a građani biti na poslednjem mestu.Pripadnici bivšeg režima bi očigledno želeli nemire i sukobe budući da stalno pozivaju na mržnju i na sukobe, pritom i dalje ne pokazujući nikakav plan za dalju budućnost Srbije. Očigledno da se spremaju za jednu od najprljavijih kampanja do sada, budući da svaki dan izlaze u javnost sa kojekakvim lažima, osporavajući svaki uspeh Republike Srbije. Vode jednu od nezapamćenih i najmonstruoznijih kampanja protiv porodice predsednika Aleksandra Vučića vređajući njegovu majku, decu, brata, ali i čitavu porodicu. Očigledno da im smeta svako ko radi u interesu jake, nezavisne i stabilne države.To je upravo ono što njima smeta, da Srbija bude jaka i nezavisna i smeta im uspeh koji postiže Aleksandar Vučić, kao i to što radi u interesu građana Srbije. Jer, dok su oni bili na vlasti Đilas, Tadić i Jeremić, oni su državne pare slivali na privatne račune dok su državnu kasu ojadili, a fabrike zakatančili, ostavivši narod na ulici bez novca i bez ikakve perspektive. Narod naravno da sve to pamti, jer je osetio na svojoj koži, pa zato danas nemaju nikakvu podršku u svojoj zemlji, pa zato moraju da idu po belom svetu i da traže podršku u inostranstvu.Dok je slika današnje Srbije potpuno drugačija. Brojne nove fabrike, nova radna mesta, povećanje plata i penzija, infrastrukturno povezivanje cele Srbije, autoputevi o kojima smo oduvek sanjali, ekonomski rast i stabilnost, kovid bolnice koje smo u rekordnom roku izgradili, kao i svakodnevna briga o našim građanima. To je slika današnje Srbije.Sve što SNS, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem radi, radi za bolju budućnost naše dece. Zahvaljujem.

pred nama se danas nalazi set vrlo važnih i konstruktivnih predloga zakona, a ja bih se lično osvrnuo upravo na Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa na Zapadnom Balkanu.Istorija Balkanu.Istorija planete zemlje je obeležena i oblikovana raznim prirodnim katastrofama. Bez obzira na stepen tehnološke razvijenosti država, na njih nekada ne možemo uticati. Ono što znamo jeste da su neka područja sveta češće pogođena takvim događajima, a neka ne. U nekim mestima prirodne katastrofe ne nanose veću štetu i nema žrtava, a u nekima nanesu veliku materijalnu štetu i odnesu i po hiljade života.Poslednjih decenija evidentan je trend povećanja broja prirodnih katastrofa, a prisutno je povećanje njihove destruktivnosti. Kada udare zemljotresi, poplave, i požari najranjivije su države u kojima manjka infrastruktura, logistike i dobre politike, a to za posledicu ima povećanje ljudske gubitke, materijalnu i nematerijalnu štetu i dolazi do usporavanja održivog razvoje društva u celini.Novi izveštaji koje su UN objavile u septembru ove godine ukazuju na to da su se ekstremni vremenski događali povećali pet puta u poslednjih 50 godina, a da je u njima život izgubilo više od dva miliona ljudi, a samo u prethodnoj godini svet je pogodilo 980 prirodnih nepogoda koje su uzrokovale gubitak od najmanje osam hiljada i 200 ljudskih života.Takođe, poplave, uragani, oluje, bujice ostavile su za sobom i materijalnu štetu koja se procenjuje na 210 milijardi američkih dolara što je znatno više od 166 milijardi dolara u 2019. godini.Kada govorimo o Srbiji, prema podacima „World Risk Riport“ iz 2020. godine, od 181 zemlje koje su obuhvaćene analizom, Srbija se nalazi na 113 mestu. Da građani razumeju, na prvom mestu na tabeli se nalazi zemlja koja je najviše ugrožena od prirodnih katastrofa, a na zadnjem mestu zemlja koja je najmanje ugrožena.Ono što je jako bitno istaći jeste da se ovaj izveštaj ne bazira samo na shvatanju da je rizik od katastrofa određen isključivo pojavom, intenzitetom i trajanjem ekstremnih prirodnih događaja, već u obzir uzima društvene, političke i ekonomske faktore jedne države i njihov uticaj na pojavu i sprečavanje prirodnih katastrofa.Dakle, autori ovog izveštaja u obzir uzimaju i državnu politiku i njene posledice, dakle, kakve je infrastruktura, da li su građevine trošne i padaju i pri lakšem padu, kako se reaguje u slučaju prirodnih katastrofa, kako se pomaže u pogođenim područjima, itd.Dakle, u tom pogledu, analizirajući ovaj izveštaj, Srbija je znatno napredovala, pogotovo u poslednjih 10 godina. Ono što je jako bitno i što svaki put pominjem kada se govori o ovoj temi jeste da se nikako ne smemo voditi politikom „neće nas“, jer smo pre samo par godina, tačnije maja 2014. godine videli da je svako društvo, pa i naše, ranjivo kada priroda odluči da ispolji svoju silu i jačinu.Prirodne katastrofe su se dešavale i dešavaće se i to nije sporno, ali mi moramo uložiti sve napore kako bi se bolje organizovali i pripremili. Srbija kao ozbiljna država to i čini, a ovaj Predlog zakona govori u prilog moje konstatacije. Sporazum između država Zapadnog Balkana, odnosno Srbije, Albanije i Severne Makedonije o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa ima jasan cilj, a to je uređenje okvirnih uslova za saradnju u oblasti sprečavanja katastrofa, odnosno dobrovoljnog pružanja pomoći u slučaju katastrofa.Da budemo precizniji, saradnja između ugovorenih strana pretežno obuhvata sledeće oblasti: Dakle, planiranje i sprovođenje mera za zaštitu od poplava, zemljotresa, požara, zagađenja životne sredine, plovidbenih nesreća, radioloških opasnosti, različitih pandemijskih, kao i industrijskih i drugih katastrofa, međusobno obaveštavanje o opasnostima, nastanku i posledicama katastrofe, međusobna pomoć pri spasavanju, pružanje pomoći i otklanjanje posledica katastrofa korišćenjem kopnenih i vazdušnih snaga i vozila za intervenciju u slučaju masovnih požara, poplava, zemljotresa i drugih katastrofa. Obrazovanje, osposobljavanje pripadnika službi, jedinica za zaštitu i spasavanje, jedinica protivpožarne zaštite i drugih pripadnika spasilačkih timova kroz informativne sastanke, kurseve, obuke, seminare i druge oblike saradnje, kao i organizovanje i obavljanje zajedničkih vežbi u oblasti spasavanja i pružanja pomoći, razmena naučnih i tehničkih podataka, kao i drugih dokumenata od značaja za zaštitu katastrofa i naravno saradnja pri razvoju i proizvodnji opreme za spasavanje i pružanje pomoći.Zbog svega navedenog, ja ću lično, a nadam se i moje kolege, podržati ovaj kao i ostale predloge zakona u nadi da će upravo oni biti oslonac u borbi za jaku, modernu i bezbednu Srbiju. Živela Srbija. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, danas raspravljamo o dva važna predloga zakona. Jedan se odnosi na potvrđivanje Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu, a drugi na uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade NRK. Potvrđivanjem ovih sporazuma omogućava se njihovo stupanje na snagu i inkorporisanje u domaći pravni sistem, čime će se omogućiti njihovo sprovođenje.Oba sporazuma su zaključena ove godine, prvi u julu a drugi u mesecu maju i podjednako su nam važna, iz više razloga. U svom izlaganju prokomentarisaću oba predloga zakona.Predlog zakona.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu predstavlja zajednički interes Republike Srbije, Republike Albanije i Republike Severne Makedonije, u cilju unapređivanja saradnje u sprečavanju i ublažavanju posledica od katastrofa i pripremljenosti za katastrofe.Srbija je uvek spremna da pomogne i da pruži prijateljsku pomoć i podršku u teškim trenucima, jer je Srbija humana i organizovana država.

koji je sačinjavalo 13 osoba sa pratećom specijalnom opremom za otklanjanje posledica zemljotresa. Tim je bio angažovan na području Tumana i Drača i iz ruševina je spasao tri osobe.U

tako, kada su Srbiju zadesile katastrofalne poplave, maja 2014. godine, Makedonija je uputila spasilački tim od 40 ljudi sa čamcima i opremom.Potvrđivanje ovog sporazuma treba da doprinese učvršćivanju veza na Zapadnom Balkanu, podizanju saradnje na viši nivo kao i efikasnijem sprovođenju aktivnosti zaštite i spašavanja stanovništva materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine u uslovima vanrednih situacija, kao i efikasnijem otklanjanju posledica nepogoda, kako bi se što pre normalizovali uslovi za život i rad u pogođenom području.Drugi Predlog zakona odnosi se na potvrđivanje Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine. Sporazum je potpisan 27. maja 2021. godine. našim državljanima koji imaju prebivalište u Narodnoj Republici Kini omogućava zamena naše važeće vozačke dozvole za kinesku vozačku dozvolu, i to bez prethodnog polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita za određene kategorije vozila.To predstavlja rešavanje važnog pitanja za naše državljane u njihovom svakodnevnom životu, naročito za one čije je obavljanje profesije vezano za upravljanje motornim vozilom. Istu privilegiju, naravno, imaju i kineski državljani u Republici Srbiji.Stupanje na snagu Sporazuma i njegova primena predstavljaju direktnu finansijsku korist za državljane Republike Srbije koji imaju prebivalište u Narodnoj Republici Kini, jer ih lišava finansijskih troškova i plaćanja polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita za određene kategorije i skraćuje postupak dobijanja kineske vozačke dozvole.Sporazum će u značajnoj meri produbiti bilateralnu saradnju između Srbije i Narodne Republike Kine, priznajući važnost saradnje u svim oblastima, uzimajući u obzir međunarodne obaveze obaveze država i postupajući u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ciljevima i principima međunarodnog prava.Saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva javne bezbednosti Narodne Republike Kine je veoma uspešna, uz tendenciju daljeg intenziviranja u svim oblastima iz nadležnosti dva ministarstva.Narodna Republika Kina je pokazala spremnost da Ministarstvu unutrašnjih poslova omogući donacije u vidu tehničke opreme i obuka.Naša dva naroda povezuje čelično prijateljstvo i Srbija nikada neće zaboraviti da je Kina bila uz nju u najtežim trenucima. Kina i danas snažno podržava

koje je dovelo do snažnih kineskih investicija u našu zemlju, koje su omogućile nova radna mesta i poboljšanje naše ekonomije.Da podsetim, uprkos pandemiji, nije bilo nijedne kineske kompanije koja je obustavila radove u Srbiji, a svi planovi su ispunjeni često i pre roka, što je retkost ne samo na Balkanu, već i šire.Na kraju, ovima prljavih ruku i obraza od kreča i farbe poručujem - džabe ste krečili, Srbija ide napred, živela Srbija!

danas govorimo o jednom značajnom sporazumu koji govori o zaštiti od katastrofa na Balkanu između Srbije, Albanije i Severne Makedonije.Lično smatram da je ovaj sporazum izuzetno važan iz praktičnih i iz političkih razloga. Iz političkih razloga ovaj sporazum je nastavak Sporazuma o "Otvorenom Balkanu" koji je bio inicijativa predsednika Aleksandra Vučića i on će samo još više učvrstiti odnose između ove naše tri zemlje.Kada govorimo o praktičnom smislu Srbija je dokazala šta zna, šta može na vežbi koja je održana 5. novembra kada je više od osam hiljada pripadnika MUP-a, Sektora za vanredne situacije, pripadnika lokalne samouprave i ostalih učestvovalo na jednoj velikoj vežbi na više od 50 lokacija.Mi smo time pokazali našu dominaciju u regionu i pokazali smo da se sve ono u šta je ulagano u Sektor za vanredne situacije u poslednjih godinu dana, od kada je gospodin Vulin na čelu ovog ministarstva, ima zaista veliko opravdanje.Međutim, iako smo, mogu reći, dosta dobri u tome, iako se kako je ministar Vulin rekao, tek planiraju neke dodatne nabavke značajno je razvijati saradnju sa komšijama iz više razloga. katastrofe nikada ne dolaze same i vrlo retko zadese samo jednu državu. Ukoliko bi se neka katastrofa, bez obzira da li se radi o tehnološkoj katastrofi ili o prirodnoj nepogodi tipa zemljotresa, požara ili poplava desila u pograničnom području, tada bi bilo zaista opravdano pozvati i naše komšije u pomoć, jer svaka poplava, svaki požar vrlo lako može da prenese sa jedne granice na drugu granicu.Iz tog razloga izuzetno je bitno biti kompaktibilan sa njihovim jedinicama, sa jedinicama koje su zadužene za saniranje katastrofa od naših komšija, u ovom slučaju Severne Makedonije i Albanije, jer koga ćete prvo pozvati u pomoć ako ne vašeg komšiju, kako na selu tako i u međudržavnim odnosima. Isto je najvažnije imati dobre odnose sa vašim susedima, a mi smo naše odnose što se tiče saniranja posledica požara dokazali ove godine nekoliko puta kada smo pomagali Severnoj Makedoniji, kada smo pomagali Grčkoj.Koliko Grčkoj.Koliko sam zapamtio, samo 5. avgusta četiri helikoptera MUP-a Srbije su za nekoliko sati izveli više od 20 naleta i tako spasili selo Drena u Severnoj Makedoniji, što nije ostalo bez zapažanja i vi znate da su nam naši susedi iz Severne Makedonije za to bili vrlo zahvalni. Takođe, naši helikopteri, naši pripadnici su spasili nekoliko izuzetno značajnih sela i dosta stanovnika i dosta materijalnih dobara i u Grčkoj ove godine. Iz tog razloga je zato važno potpisati ovaj sporazum i naravno raditi na dalje na opremi naših ljudi.Tako dok mi kao odgovorna vlast radimo na tome da imamo što bolju saradnju sa svima, dok želimo da imamo i što bolju saradnju i sa Kinom, i smatram da je izuzetno opravdan ovaj sporazum, jer ne radi se tu samo o praktičnoj zameni vozačkih dozvola, da li neko sa vozačkom dozvolom Srbije može da upravlja vozilom u Kini ili neko sa sa kineskom vozačkom dozvolom da može upravljati vozilom u Srbiji. Radi se o učvršćivanju odnosa između Kine i Srbije jer nemojmo zaboraviti da je Kina učinila veoma mnogo za našu Srbiju. Kina je doslovce spasila i Smederevo i Bor, a danas su ta dva grada živa, ljudi se zapošljavaju, deca kreću da studiraju i da idu u škole koje su vezane za te dve industrije koje su upravo u Boru i u Smederevu, a podsetiću vas da je recimo srednja škola u Boru, koja je namenjena za rudarstvo, bila pred zatvaranjem dok kineski investitori nisu došli.Danas došli.Danas te dve ustanove, te dve industrije, te dve fabrike dopunjavaju naš BDP sa izuzetno velikom količinom sredstava i predstavljaju, možemo čak reći, i osnovicu našeg izvoza.Tako, dok se naš predsednik Aleksandar Vučić i mi svi ovde trudimo da razvijamo našu državu, da sa svima imamo što bolju saradnju, vi imate neke snage u Srbiji, delove opozicije koji su predvođeni Đilasom, Marinikom, Borkom Stefanovićem koji idu po okolnom državama, koji idu u Brisel, koji idu u SAD, koji obilaze ceo svet ne bi li opanjkavali našu državu, ne bi li opanjkavali naš sistem koji svakog dana zapošljava sve više ljudi za razliku od njihovog sistema koji je ostavio više od 600.000 ljudi bez posla.Stvarno ne znam, ima li nešto jadnije, nešto prostije nego otići u neku stranu državu i pljuvati svoju rođenu državu? Razumem ja šta je politička borba, da se mi borimo u nekoj političkoj areni na teritoriji Srbije, da držimo štandove, da držimo mitinge, da dajemo izjave za mediji, ali koliko treba nisko čovek da padne da ode u inostranstvo i da pljuje rođenu zemlju? Koliko nisko treba to da bude, ne znam, na skali od jedan do sto? Ne znam, verovatno 619. To Đilas najbolje zna.Međutim, ono što je novo u njihovoj taktici, a na šta treba posebno obratiti pažnju to je strategija koju su oni sproveli u Negotinu za vreme izbora. Naime, oni su neposredno pred izbore objavili jedno saopštenje jedne istraživačke agencije koja je objavila da oni imaju 20% podrške. Kada su na izborima dobili 12% oni su odmah te izbore proglasili nelegitimnim, pokradenim i pozvali se upravu na to. Pozvali su se na njihovo saopštenje od 10 dana pre izbora da oni imaju 20%.Nakon toga su pozvali ljude da izađu na ulice. Iako to nije zavredelo neku veću medijsku pažnju, oni su ipak jedan deo stanovnika uspeli da ubede u to i da izvedu na ulice, a to je samo bio probni balon za Beograd. Bojim se da će oni to probati da uradi isto u Beogradu, da će pred izbore, kao sada što plasiraju priču da imaju više od 50%, u Beogradu što je zaista smešno, isto tako objaviti istraživanje neke njihove marketinške agencije i onda kada budu bili potučeni do nogu oni će koristiti te argumente upravo da bi izašli na ulice i probali da nasilno osvoje vlast, na šta Marinika Tepić uporno i poziva sve ovo vreme na društvenim mrežama.Ono što bih takođe hteo da kažem, a

ne kritički, nego je u principu antidržavni sajt koji sve što objavljuje objavljuje protiv vlasti u Srbiji objavio da je jedna nevladina organizacija, mislim da su nazvani „Slobodni novinari Evrope, sa sedištem u Parizu, uputila pismo američkom Kongresu i podržala sankcije protiv Srbije, protiv predsednika, itd. Kad malo bolje pogledate u pitanju nije bilo nikakvo saopštenje. Neki čovek koji je registrovao tu neku nevladinu organizaciju je samo uputio tvit i tagovao sedam kongresmena iz SAD.To je način na koji oni rade. Oni bukvalno od muve naprave slona i objavljuju u svojim novinama ne bi li zaludeli narod, ne bi li omanuli glasače u Srbiji kako su svi protiv nas. Sa druge strane, videli ste da je Srbija pozvana na Samit o demokratiji, a to je nešto na šta smo svi mi ponosni i o čemu smo mi svi govorili, na čemu smo mi svi ovde radili razvijajući odnose sa SAD koje oni upravo žele da pokvare.Oni upravo žele da pokvare odnose Srbije sa svim velikim silama sveta.

Kina sve više i više ulaže u Srbiju. Predsednik Aleksandar Vučić se sastao sa predsednikom Putinom, što je bilo nezamislivo u njihovo vreme.Na kraju, kao i svi ostali moji prethodnici, ja stvarno želim da dam podršku predsedniku Aleksandru Vučiću na politici koju vodi i gospodinu Aleksandru Vulinu na suzbijanju organizovanog kriminala u Republici Srbiji. Svaka vam čast na tome. Nadam se da ćete istrajati i da ćemo se konačno izboriti sa svima onima koji predstavljaju pretnju za naše društvo.Hvala.

danas na dnevnom redu su samo neki u nizu sporazuma koje Ministarstvo unutrašnjih poslova potpisuje o međunarodnoj saradnji kako bi pojačalo koordinaciju i komunikaciju kako sa zemljama u regionu, tako i sa dalekim zemljama poput Kine.Pre svega, želim da pohvalim Sporazum o zaštiti od katastrofa na teritoriji zapadnog Balkana potpisan letos u Skoplju, jer on pokazuje koliko se danas ulaže Ministarstvo unutrašnjih poslova, u spasilačke ekipe, u opremu i međusobnu koordinaciju službi MUP-a, ali i otvaranje granica Srbije prema regionu.Ovaj sporazum je formalizacija saradnje i podrške koja je već postojala. U Severnoj Makedoniji na više lokacija delovale su snage MUP-a Srbije. Letos je, takođe, poslata spasilačka jedinica da gasi požar u Grčkoj. To je samo deo razvoja i ulaganja u MUP.Ministarstvo unutrašnjih poslova

ali se takođe značajni rezultati vide i kada govorimo o suzbijanju kriminala koji pogađa običnog čoveka, ulično nasilje, prodaja droge itd.Ono

Dokazali ste da nema zaštićenih i dokazali ste da ste spremni za borbu sa najorganizovanijim kriminalnim grupama. Ali, takođe ste dokazali da i najmanji pokušaj politizacije koja bi umanjila rezultate MUP-a, da je nećete dozvoliti.Događaj od pre neki dan vezan za mural Ratka Mladića, o kome danas mnogo govorimo, samo je jedan u nizu događaja koje pokušava da politizuje MUP, koji žele da pokaže da je MUP na strani određene političke opcije, na strani huligana, na strani kriminala. Danas u Skupštini slušamo o tome da policija štiti mural, da policija negira genocid, da mural štite huligani. Od murala koji mesecima stoji, koji niko nikada nije do sada pomenuo, pre neki dan su smislili način da provokacijom i nasiljem pošalju mnogo jaču poruku. Poruku da je Srbija genocidan narod, poruku da smo fašisti i da je klima u Srbiji nestabilna.Ne smete da dozvolite da se ova politizacija, koju pokušavaju da sprovedu, odrazi na bezbednost građana na ulicama. Policija ne čuva mural, policija čuva mir i bezbednost na ulicama Beograda. Policija ne upošljava huligane, već danas ruši organizovane kriminalne grupe.

Oni pokušavaju da stvore nestabilnu klimu i atmosferu u zemlji, kako bi se diskreditovala i Srbija i MUP i svi rezultati koji su građanima Srbije veoma očigledni.Šta dalje možemo da očekujemo ni sami ne znamo, jer je destruktivnost na veoma visokom nivou. Ali, ono što je važno jeste da je bezbednost na ulicama Beograda i dalje na najvišem nivou. Pogotovo bih pohvalila činjenicu da će do kraja godine na ulice da se vrate pozornici.Sprovođenje bezbednosti na ulicama odlika je jedne ozbiljne i pristojne Srbije. Ali, sa druge strane, moram da izrazim svoju zgroženost i sramotu povodom reči koje je uputila Aida Ćorović pripadnicima policije, pre svega kao žena, jer te reči koje je uputila prema nekima prema nekima koji mogu da joj budu deca, te reči ne priliče jednoj ženi, a više liče na reči koje bi izgovarali neki huligani, o kojima ona upravo priča da su deo policije i da štite određene političke opcije i da štite taj mural, što nije istina.Napade koje svakodnevno trpite dokaz su da radite posao kako treba. Imate jednu Natašu Kandić koja napada na tviteru, ali neće da dođe u emisiju. Imate, takođe, Milana Antonijevića koji izražava mržnju, koji se takođe u petak nije pojavio u emisiji. Oni su spremni da izlivaju bes i mržnju, da to kamufliraju pričama o ljudskih pravima, ali isto tako su spremni da ćute danas kada Srbiju nazivaju fašistima i onima koji negiraju genocid.Poštovani ministre, ovu su sve dokazi da radite pravu stvar za Srbiju i samo tako treba da nastavite. Živela Srbija? Hvala vam.Reč ima Bojan Torbica.Izvolite. kolege narodni poslanici, dame i gospodo, i ja pošto nisam bivši socijalista, naravno, i drugovi i drugarice, pred nama se danas na dnevnom redu nalaze predlozi zakona o potvrđivanju dva izuzetno značajna međunarodna sporazuma, Sporazum o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, o kom su moji prethodnici tako reći sve izneli. U značajnoj meri proširuje, produbljuje saradnju, ali pre svega ojačava iskrenu i veliku, kako to volimo da kažemo, čelično prijateljstvo između Republike Srbije i Narodne Republike Kine.Ne

ali ni sve ono što je u prošlosti Kina učinila za Srbiju sa posebnim pijetetom prema činjenici da su kineska država i narod bili iskreno uz nas, čak i u najtežim trenucima, tokom zločinačke NATO agresije, da su za to platili visoku cenu, bombardovanja svoje ambasade u Beogradu, kojom prilikom su ubijena tri kineska državljanina, a preko 20 ih je ranjeno, ali apsolutnoj podršci teritorijalnom integritetu Srbije istoj onakvoj kakvu Srbija poslednjih godina pruža politici jedne Kine.Kada jedna država i njen narod imaju takvog prijatelja, kao što ga mi imamo u Kini, ali i Kina u nama, svaki korak koji će unaprediti našu saradnju i prijateljstvo je uvek više nego dobrodošao.Kada

koji ima za cilj saradnju sa zemljama regiona u svim aspektima, privrednom, ekonomskom, pa naravno, i bezbednosnom. Tako ovaj Sporazum predstavlja zajednički interes Srbije, Albanije i Severne Makedonije, da unaprede saradnju u sprečavanju i ublažavanju posledica od katastrofa i uvećanju pripremljenosti država potpisnica za reagovanje u slučaju eventualnih katastrofa.Samo

što opravdava postojanje jedne ovakve regionalne saradnje, za koju je pre desetak dana i Crna Gora pokazala zainteresovanost. Ima li šta lepše nego kada posle raznih neosnovanih napada

gospodin Oliver Spasovski, javno zahvali Srbiji, predsedniku Vučiću, kao i vama ministre Vulin, na iskrenoj pomoći u gašenju požara. Ima li šta lepše nego kada posle svega kroz šta je naš region prošao tokom prethodne tri decenije, iz usta visokog funkcionera jedne susedne države čujemo kako su zahvalni što država tokom tih teških trenutaka nisu bili prepušteni sami sebi, jer su tu bili njihovi prijatelji iz Srbije. Ima li šta lepše nego kada se na stalno ispruženu ruku prijateljstva koju Srbija i njen predsednik i građani pružaju svim zemljama i narodima, kako u regionu, tako i van njega, nađu razumne glave koje su spremne da tu ruku prihvate.Upravo ovakvi kati su potvrda ispravnosti politike koju vodi država Srbije i njen predsednik Vučić poslednjih godina vode na međunarodnom planu. Politike koja je od Srbije države koja je pre samo desetak godina jedva preživljavala uz tuđu pomoć postala država koja je spremna i što je najvažnije, sposobna da pomogne svima kojima je ta pomoć potrebna. Da je ovo istina govori nam i nedavno održana vežba „Sistem 2021“ koja je izvedena u istom trenutku na 50 lokacija u 24 grada i 26 opština, uz učešće preko osam hiljada ljudi pripadnika Sektora za vanredne situacije, Civilne zaštite, Gorske službe spašavanja, Crvenog krsta, Vojske Srbije. Tokom vežbe prikazano spasavanje usled poplava, nakon zemljotresa, pucanje brane, curenja gasa i tehničko-tehnoloških nesreća, a ono što je najbitnije jeste činjenica da je vežba ocenjena kao izuzetno uspešno izvedena, kao i da Srbija može da bude mirna i sigurna jer ima ko da brine o njoj, čak i u trenucima najvećih katastrofa, i ne samo Srbija već i sve druge zemlje kojima naša pomoć bude potrebna. Zato ministre, svaka čast kako lično vama, tako i svim učesnicima ove sjajne vežbe.Cenjeni ministre, ne mogu a da ne iskoristim vaše današnje prisustvo kako bi vam čestitao na svim rezultatima MUP-a u borbi protiv kriminala, naročito onog najgoreg, organizovanog koji je ujedno i najopasniji po samu državu i građane.

pokazali izuzetnu profesionalnost hrabrost, upornost, doslednost, kako u borbi protiv kriminala, tako i u čišćenju svojih redova od pojedinaca koji su obrukali kako sami sebe, tako i svoju profesiju, sarađujući sa onim najgorima, sa onima sa kojima su upravo i trebali da se beskompromisno bore.Naravno da je naša policija uvek imala časne i čestite pripadnike kojima moramo priznati, u prošlosti nije uvek dozvoljavano da rade svoj posao, ali čvrstim i odlučnim stavom predsednika Aleksandra Vučića i ništa manje čvrstim i odlučnim vašim angažovanjem ministre, koje posle povratka ugleda Vojske Srbije sada vraća ugled i srpskoj policiji, omogućavajući da pre svega slobodno i profesionalno radi svoj posao, a što naravno a što naravno ima i posledicu za ovako dobre rezultate.Kao jedan od poslednjih dokaza te profesionalnosti u radi, jesu i događaji od pre nekoliko dana kada je policija u više navrata postupala više nego odgovorno i profesionalno i u potpunosti zaštitila javni red i mir na ulicama Beograda. Napokon su Srbija i Beograd dočekali da imaju tako obučenu i opremljenu policiju koja je omogućila da se nakon niza nemilih scena u prošlosti napokon i kod nas dogodi da kada se na jednom mestu sretnu pristalice totalno suprotstavljenih, slobodno možemo reći ekstremnih političkih organizacija, pravovremenom i profesionalnom reakcijom policije spreče se sve neželjene posledice jednog takvog događaja.Pre svega zaslugom ljudi iz vašeg ministarstva sprečeni su pojedinci u nameri da izmanipulišu kako domaću, tako i svetsku javnost i da Srbiju predstave kao autokratsku i fašističku državu, a srpski narod kao genocidan. Srbiju koja je prva u porobljenoj Evropi davne 1941. godine povela organizovani ustanak protiv fašizma. Srbiju koja je prva u Evropi tokom te 1941. godine imala svoje slobodne teritorije. Srbiju u kojoj je kao nigde u svetu streljano 100 nedužnih građana za jednog ubijenog fašistu, 100 za jednog kao nikada i nigde, ni pre, ni kasnije.Ja bih sada ulazio u konkretnu problematiku dešavanja vezanih za mural posvećenom generalu Ratku Mladiću, jer mural sam po sebi jeste komunalni problem i pokušaj jeftinog performansa Soroševih aktivista, ali kada već spomenuh kako generala, tako i neuspeo pokušaj poturanja fašizma Srbiji i srpskom narodu, ne mogu a da sa ovog mesta ne kažem istinu koja je jedna i koju nikada niko neće moći da promeni, koliko god se pojedinci trudili to da učine. Istinu koja glasi – srpski narod nikada nije bio na pogrešnoj strani istorije i srpski narod nikada nije bio osvajač i zavojevač,kao što nikada u svojoj istoriji nije bio genocidan. Srpski narod jeste naročito tokom 20. veka u više navrata bio žrtva genocida i samo su za srpsku, jevrejsku i romsku decu postojali specijalizovani logori

narod koji je spreman da se žrtvuje kako za svoju slobodu, tako i za slobodu svih onih koje smatra bliskim, slabim i nezaštićenim.Istina, ima i ovaj narod, kao i svi drugi narodi, svoje izrode, izdajnike, ima, nažalost, i zločince koji nisu prezali da okrvave svoje ruke, kako krvlju svojih sunarodnika, tako i onih koji to nisu, najčešće kako bi se dodvorili svojim stranim gospodarima.

i čestiti srpski oficiri koji su branili srpsku nejač i njihova vekovna ognjišta od Dinare preko Romanije, pa do Prokletija tokom tragičnih sukoba devedesetih godina.Ne treba srpskom narodu nikakva presuda bilo kakvog suda, doneta bez ikakvih dokaza i osnova, pa da bude svestan da su njegovi generali i pukovnici i ostali vojni i policijski komandiri pretvoreni u haške sužnjeve samo zato što su Srbi i zato što su bili odlučni da se suprotstave nepravdi, da ostanu verni svojoj vojničkoj zakletvi i brane svoju državu i narod, bez obzira koliko je bilo veliko zlo koje se nad nas nadvilo, a bilo je najveće i najjače koje se ikada u svetskoj istoriji obrušilo nad jedan slobodan i suveren narod.Jako narod.Jako dobro zna srpski narod da kao što su ti isti heroji koji su često bili čak i bez ikakvog čina obični vojnici, rezervisti iz istog rata izašli ponosni i nepobeđeni, isto tako izašli čistog i svetlog obraza kao što su to činili i njihovi preci kroz, nažalost, bogatu ratnu istoriju našeg naroda.Mogu razni tzv. aktivisti soroševskog ili NVO sektora prekrečiti i uništiti sve murale posvećene generalima Mladiću, Lazareviću, Pavkoviću, Tolimiru, pukovniku Šljivančaninu i mnogim drugim herojima, mogu izbrisati iz svih udžbenika herojstva sa Košara, Paštrika, sa Vozuća ili sa proboja Koridora, ali ne mogu prekrečiti, izbrisati i uništiti naše pamćenje, našu večnu zahvalnost za njihovu žrtvu, herojstvo i iskazanu vojničku čast, našu zahvalnost što su srpski narod sačuvali od novih kama i jama koje su mu bile namenjene. Hvala.

vezu koja je svakim danom sve jača i zahvaljujući kojoj smo došli do ove prilike da izjednačimo naša lična vozačka dokumenta, i to na ovaj način ozvaničimo.Primer

napretka.Svakodnevnim uvećavanjem populacije pripadnika kineskog naroda nedvosmisleno se ukazala potreba za priznavanjem i izjednačavanjem njihovih vozačkih isprava sa ispravama državljana Republike Srbije. Samim tim, predlog sa kojim ćemo se, nadam se, svi složiti podrazumeva i reciprocitet, tj. priznavanje vozačkih dozvola i državljana naše zemlje koji žive i rade u Narodnoj Republici Kini. Dosadašnja praksa pokazala je da je suživot ova dva bratska naroda i te kako moguć, uvažavanjem, poštovanjem i svakodnevnim timskim radom, kako na poslovnom, tako i na društvenom, ali i na kulturnom

i kao rezultat posete Ministarstva unutrašnjih poslova Narodnoj Republici Kini, čiji je deo tima bio i načelnik Policijske uprave u Boru pukovnik Branislava Stojadinović, kao neko ko je direktno upoznat i upućen u stanje na terenu, a vezano upravo za problematiku koja će ovim zakonom biti regulisana. I u međunarodnim institucijama i organizacijama Republika Srbija Srbija i Narodna Republika Kina su iskrena, a samim tim i najveća uzajamna podrška jedna drugoj.Zato sam uverena da će biti još više šansi i ubuduće da zajedno sve više radimo na velikoj viziji predsednika Si Đinpinga „Jedan pojas, jedan put“, viziji kojoj nesebično svoj doprinos daje i naš predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.Vernicima Srpske pravoslavne crkve koji danas slave, mojim Boranima, ali i pripadnicima kineskog naroda koji žive i rade u gradu Boru čestitam krsnu slavu grada Bora,

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući Narodne skupštine Republike Srbije dr Orliću, uvaženo rukovodstvo Narodne skupštine, uvaženi ministre Vulin sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, drage građanke i građani Srbije, na današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije govorimo o jako bitnim međunarodnim sporazumima, i to o dva jako bitna sporazuma.Prvo bih se osvrnuo na Sporazum sa Narodnom Republikom Kinom. Ovim sporazumom se olakšava razmena osoblja i vožnja na teritorijama ovih zemalja. To znači da se omogućava našim državljanima sa prebivalištem u Kini da po jednostavnim uslovima zamene važeću srpsku vozačku dozvolu za kinesku, i to bez polaganja vozačkog ispita i bez trošenja sredstava za lekarski pregled, ali se to garantuje i kineskim državljanima ovde, znači ima reciprociteta.Analizom sadržaja ovog dokumenta došao sam do jednog zanimljivog podatka. Naime, kuriozitet je da u samom u samom sporazumu rešavanja sporova nije propisana ona standardna klauzula koja se koristi u međunarodnim sporazumima da će se eventualne nedoumice, eventualni nesporazumi rešavati putem normi ili institucija međunarodnog javnog prava. Naime, u ovom sporazumu to nije propisano, već je propisano da će se sve eventualne nedoumice rešavati isključivo mirnim putem, prijateljskim putem, putem diplomatskih kanala. E to je upravo dokaz da sa Narodnom Republikom Kinom imamo savršene prijateljske, a slobodno mogu reći i bratske odnose.Takođe, spomenuću samo nekolik projekata. Naime, nedavno je otvoren i rudnik zlata i bakra „Čukaru Peki“ kod Bora. Kineske investicije su, kao što znamo, spasile čitav istok Srbije, a mogu reći i celu Srbiju. Smederevo je doživelo ekonomski oporavak, ali i cela Srbija, zahvaljujući tim investicijama.Kinezi ulažu u infrastrukturu. Pomenuću samo neke realizovane projekte, ali i neke projekte koji će biti tek realizovani. Deo metroa, deo Fruškogorskog koridora, završetak auto-puta Čačak-Požega i Požega-Boljare, obilaznica oko Loznice i Novog Sada. Takođe, Kinezi su angažovani i na delu brze pruge Beograd-Novi Sad, ali i na obilaznici oko Beograda. Sinofarm vakcine, kolektori i sistemi za prečišćavanje otpadnih voda, „Linglong“ Zrenjanin, „Singju“ Niš, „Mint“ Šabac i Loznica, samo su neki od primera realizovanih ili projekata koji će tek biti realizovani.Sve su to indikatori, odnosno pokazatelji uspešne i političke, privredne, ali i ekonomske između naše dve zemlje, i sve to zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i SNS.Drugi važan SNS.Drugi važan sporazum je Sporazum o saradnji u zaštiti od prirodnih katastrofa na Zapadnom Balkanu, koji predstavlja svojevrsni nastavak one „Mini-Šengen“ inicijative ili ovog projekta „Otvoreni Balkan“ – „Open Balkan“. Naime, cilj je da se zajednički interesi ove tri zemlje slože, odnosno da unaprede svoju saradnju u oblasti zaštite od prirodnih katastrofa i ublažavanja posledica tih prirodnih katastrofa. Doprineće se učvršćivanju veza na Zapadnom Balkanu podizanjem saradnje na jedan viši nivo, radeći na spasavanju stanovništva, ali i materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara i životne sredine.Glavni cilj ovog sporazuma, kao tog dela inicijative „Mali-Šengen“, odnosno „Open Balkan“ je da se unesu pozitivne promene u ceo region, da se podstakne preduzetništvo i da se što više približe ova tri naroda.Moram napomenuti da je Republika Srbija zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, poslala ogromnu pomoć i u ljudstvu, odnosno u spasiocima, ali i u novcu i u drugim sredstvima, odnosno opremi kada su katastrofe, zemljotresi, ali i požari pogodili Albaniju i Severnu Makedoniju respektivno. Ovim sjajnim potezima, mi smo pokazali koliko smo otvoreni za svaki vid saradnje na prostoru Zapadnog Balkana, ali i da smo uvek spremni da pomognemo svojim komšijama u nevolji, kao što je i Severna Makedonija poslala tim od 40 ljudi sa opremom, sećamo kada su bile poplave ovde u Srbiji još 2014. godine.Znači,

ima jednu otvorenu politiku, politiku mira, politiku stabilnosti, politiku saradnje sa svim zemljama u regionu. Bosna i Hercegovina i Crna Gora su takođe pozvane da se priključe ovoj inicijativi, znači, mi smo taj promotor razvoja ovog regiona, jer smo privredno najveća zemlja u ovom regionu svakako.Ove sjajne rezultate, nažalost, žele da unize i da ponize onih pripadnici bivšeg žutog tajkunskog režima, šireći razne laži i neistine o porodici predsednika Republike. Razlog za takvo bedno ponašanje je samo frustriranost Dragana Đilasa i pripadnika te žute kamarile uspesima Aleksandra Vučića na međunarodnom planu i na unutrašnjem planu ovde u Srbiji. Niko ovde od prisutnih i ne zna kako se zovu deca Dragana Đilasa i dobro je što ne znamo, i niko i ne želi da zna kako se njegova deca zovu, ali svedočimo da gotovo svaki dan Đilas, pripadnici te žute kamarile i njihovi tajkunski mediji napadaju iz sveg oružja napadaju sina predsednika Republike Srbije, Danila Vučića. Međutim, ti Đilasovi mediji i te partijske, odnosno kolege iz te „Multikom firme“, odnosno te partije bratije, oni bez ikakvih skrupula napadaju sina predsednika Republike, Aleksandra Vučića i sve to samo što je on sin predsednika Republike.Pogledajte samo, ovde u ruci držim hrpu novinskih naslova, hrpu naslova na portalima, na ovim Đilasovima i Šolakovim tajkunskim portalima, pogledajte koliko naslova držim u svojim rukama. Pogledajte šta njima smeta? Njima smeta to što je sin predsednika Republike Srbije, Danilo Vučić, njima smeta to što je on uvek sa svojim narodom. Ovaj momak, ovaj pošteni momak, srpski domaćin, on svoje slobodno vreme koristi da provodi sa svojim građanima, sa svojim narodom. Pogledajte kako divna slika i ovo njima smeta, oni prave sprdnju od ovoga.A da li znate zašto to rade? oni to rade zato što znaju da ih je narod provalio. Zato što znaju da ih narod više nikada neće birati. Znaju da su opljačkali taj narod, oni su svesni, svesni su da je narod to zapamtio dobro i oni taj narod mrze. Đilas, Šolak, pripadnici te žute kamarile, oni mrze narod, oni mrze običan narod, oni beže od naroda kao đavo od krst i zato njima ova predivna slika smeta. Slika gde je Danilo Vučić sa jednom srpskom domaćicom. Pogledajte, ova predivna slika njima smeta. Na Đilasovom portalu pišu najgroznije komentare, ja sada, evo imam, verujte da mi da drhte ruke kada čitam šta sve pišu o njemu. Punu hrpu papira ovih naslova ja držim, sramota, zaista sramota.Nije Đilas jedini koji se bavi ovim gnusnim napadima i pretnjama, Đilasov radnik, uposlenik u toj „Multikom“, partiji bratiji, Marinika Živku čobanu Tepić, ona redovno baca drvlje i kamenje na Danila Vučića, ali i na samog predsednika Aleksandra Vučića,

koji vredi više desetina hiljada evra i to polovan, a nov verovatno i preko 100.000 evra. Zaista, skromno nema šta.Mene takođe zanima na koji način određene institucije poput institucije Poverenika za informacije od javnog značaja šalju nekakve inspektore, a za koje je dokazano da su partijski aktivisti žutih stranaka, ne bili zastrašivali sina predsednika Republike Srbije. Da li je to nadležnost institucije Poverenika, pitam se ovde.Proganjaju ga u kafiću, proganjaju ga na poslu, samo još fali da ga čekaju ispred kućnog praga. To je užasno šta se radi. Naime, proganjanje je u Krivičnom zakoniku Republike Srbije, član 138a krivično delo i stav 1. ovog ovog člana 138a upravo govori o ovim stvarima. Sve ovo što oni rade, ti žuti tajkunski mediji, pripadnici te žute kamarile, sve što rade ovom nedužnom detetu, sve se može prepoznati u stavu 1. člana 138a Krivičnog zakonika Republike Srbije.Zato pozivam sve nadležne državne, pravosudne organe, sve nezavisne institucije, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, da reaguju konačno. Krajnje je vreme da se stane sa svim ovim gnusnim napadima i pretnjama koje su upućene predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Zahvaljujem se.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa

na sve one stvari na koje smo ukazali, koje su kvalitetne, dobre, što je dobro urađeno, sada bih još jednom kao poslanik, kao domaćin čestitao svim građanima koji danas slave slavu, Đurđic, čestitam normalno i građanima Bora današnjeg dana koji slave slavu, da svi gradovi, da sve opštine, da sva sela u budućem periodu žive bolje, da svi radimo u interesu svakog čoveka.Još jednom ovde kao kolega, kolega, još jednom bih pomenuo pokojnog kolegu Zukorlića, akademika Zukorlića koji je ovde zajedno sa nama prethodnih godina bio, koji je ostavio traga. Još jednom velike čestitke njemu kao čoveku koji je živeo i radio za mir, za poštovanje svih nas, da se svi poštujemo, cenimo i uvažavamo. Sutra je njegova komemoracija. Još jednom mislim da ono što je on radio, ja sam zajedno sa njim u poslaničkom klubu bio i tamo ću ostati do novih izbora. Mogu da kažem da smo stvarno radili u interesu svih nas, da pomirimo i da poštujemo svakog čoveka bilo koje vere da je.Hvala još jednom. Uvaženi ministre samo napred. Naša Vlada i naš predsednik i vi svi, a i mi sa vama ćemo stvoriti sigurno bolji put za našu decu i za decu naše dece. Aleksandar Vulin. Izvolite. **Aleksandar Vulin** Poštovani predsedavajući, gospodo potpredsednici, drugarice i drugovi, dame i gospodo narodni poslanici, da vam se zahvalim i na ovom danu, da vam se zahvalim što ste tako strpljivo i pažljivo prišli sporazumima koji su pred vama. Uveren u vašu podršku, siguran da ćemo još jednom život građana Srbije učiniti boljim i da oni koji su glasali za vas imaju razloga da glasaju ponovo, jer ste pokazali sa koliko pažnje i koliko ozbiljnosti prilazite svakom svom zadatku. Hvala vam vama gospodine ministre.Dame i gospodo, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima tačaka 5. i 6. dnevnog reda.Nastavljamo sutra u 10,00